Luka (HDZ)** Prelazimo na raspravu o upravo utvrđenom dnevnom redu. Prijedlog za iskazivanje povjerenja predloženim članovima Vlade Republike Hrvatske podnijela je predsjednica Vlade temeljem članka 6. Zakona o Vladi Republike Hrvatske. Molim predsjednicu Vlade gospođu Jadranku Kosor da obrazloži prijedlog. Izvolite. Hvala vam lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane gospođe zastupnice i poštovana gospodo zastupnici. Evo pred vama stojim kako bih predložila promjene u Vladi Republike Hrvatske dakle kako bi predložila da u Vladu Republike Hrvatske se imenuju odnosno da ih izaberete da ih potvrdite, da im date povjerenje ljudi koji će prema uvjerenju i mojem ali ono što je isto tako jednako vlažno, vladajuće koalicije dati jednu dodatnu snagu u ovoj godini koja je pred nama kako bi smo uspješno obavili sve zadaće koje su stupovi rada ove Vlade i ja vjerujem da te stupove bez obzira na naše političke razlike zapravo javno ili tajno podupiremo svi. naprosto zbog toga, sigurna sam da završetak pregovora u sljedećoj godini, osvajanje jednog strateškog cilja ali svakako i povijesnog cilja za Republiku Hrvatsku za sve građanke i građane Republike Hrvatske, a to je da postanemo 28. članica EU, podupiremo podupiremo svi kada govorim o parlamentarnim strankama. Ali isto tako sigurna sam da svi podupirete dosljednu provedbu programa gospodarskog oporavka bez obzira kako je tko u kojem trenutku se o tom programu izjašnjavao, jer to znači izlazak Hrvatske iz krize, oporavak hrvatskog gospodarstva. Svakako da u kontekstu ovih prijedloga gledam i prije svega provedbu u 2011. i velikih investicijskih projekata koje je Vlada Republike Hrvatske nedavno predstavila. Radi se o 30 velikih projekata, teških oko 14 milijardi eura. I mi smo u vladajućoj koaliciji uvjereni da ako se jedan dio tih projekta oživotvori, a sigurna sam da hoće, da mi možemo u 2011. bilježiti i znatno veći rast od onog kojeg je Vlada predložila, odnosno kojeg je Vlada predvidjela od 1,5%, ali isto tako sigurna sam da možemo očekivati i osvajanje iznimno važnog cilja, a to je smanjenje broja nezaposlenih u RH, jer nas taj broj svakako sve zabrinjava. Jedan od ciljeva zbog kojih predlažem ovu rekonstrukciju je svakako i unošenje i nove energije i nove snage i novoga poleta. A činjenica da dolaze ljudi čiji cijeli život jest obilježen i predanim radom, moram reći i uspjesima jamči da ćemo sve ove ciljeve zapravo i osvojiti. Predlažem dakle da Hrvatski sabor prihvati prijedlog da dosadašnjim ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja gospodin Petar Čobanković bude i potpredsjednik. Svakako da će biti zadužen za gospodarstvo. Smatram da je to važno zbog njegovih dosadašnjih uspjeha u radu Vlade, prije svega zbog uspjeha u rješavanju nekoliko iznimno iznimno teških problema vezanih upravo za gospodarstvo gdje je svojom ali svakako i znanjem pokazao da može rješavati najsloženije probleme. Također predlažem da gospodin Gordan Jandroković, ministar vanjskih poslova i europskih integracija, bude i potpredsjednik Vlade svakako za područje koje i danas kako kako se to kaže pokriva. Mislim da tu ne treba posebno obrazlagati ništa zašto je to tako jer je jedan od zaista strateških i povijesnih ciljeva Hrvatske završetak pregovora, ali isto tako i samu činjenicu završetka pregovora, taj veliki posao pri čijem smo samome kraju, gledam i u kontekstu snaženja hrvatskoga gospodarstva. Jer je svakako iznimno važno da u ovom trenutku imamo na umu i činjenicu da Hrvatska želi dodatno gospodarski osnažena postati 28. članica Europske unije, a svi naši uspjesi na tom području sigurno će olakšati put koji je pred nama, put na kraju i odluke za sve države članice Europske unije kad budu odlučivali o nama kao 28. članici, ali svakako i za naše građanke i građane kad izađu na referendum i kad u konačnici budu odlučivali jesu li za ulazak Hrvatske u Predlažem također da potpredsjednik Vlade postane gospodin Domagoj Milošević. Dakle on će biti zadužen isključivo za investicije, bit će dio tima i na temeljima koje je što se tiče investicija postavio ministar gospodarstva sa svojim timom. Svakako da će nastaviti u oživotvorenju svih ovih velikih investicijskih projekata. To je teška i složena zadaća, ali sam sigurna zbog uspjeha koji je imao do sada u svome radu, zbog činjenice da je uspješno savladavao mnoge prepreke, da će biti uspješan u ovom poslu. Ali ponavljam, bit će dio tima u kojem će svi morati davati maksimum. Predlažem također da se gospođa Martina Dalić imenuje odnosno da joj vi date povjerenje kako bi postala ministrica financija zaista sa jednim bogatim iskustvom, ali prije svega sa rezultatima i sa jednom moći okupljanja oko projekata mislim da će biti zaista uspješna ministrica financija. Ali svakako gledam i ulogu gospođe Dalić u ovom gospodarskom timu koji mora ostvariti, realizirati ove velike projekte. Također predlažem da se gospodinu Davoru Božinoviću da povjerenje kako bi obnašao dužnost ministra obrane. Jedan od razloga zbog kojih to činim jeste i činjenica da smo mi danas ponosna članica NATO saveza i da smo puno puta isticali kako NATO nije, članstvo u jednoj vojnoj asocijaciji nego je sasvim sigurno mogućnost za dodatno gospodarsko jačanje Hrvatske. Tu ima još puno potencijala i ja vjerujem da će gospodin Božinović sa svojim pak iskustvom u dosadašnjem radu i pri NATO-u, ali svakako u dosadašnjem radu u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija tome znatno pridonijeti. Predlažem također da gospodinu Branku Bačiću, zastupniku u Hrvatskome saboru date povjerenje kako bi stao na čelo ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. On je zaista stručan za taj posao, ali isto tako dobro poznaje ono što mi se čini osobito važnim, dobro poznaje funkcioniranje lokalne uprave i samouprave, znači dobro poznaje rad na terenu, dobro poznaje probleme i dobro poznaje mnoge prepreke nažalost na koje gospodarstvenici, potencijalni investitori nailaze često na lokalnoj razini. Znači želimo sve to uvezati u jednu cjelinu i želimo u tom smislu postići uspjeh. I napokon, predlažem gospodina Jasena Mesića kojem biste ako prihvatite moj prijedlog dali povjerenje za funkciju odnosno za posao ministra kulture. Gospodin Mesić isto tako dolazi iz samoga ministarstva, dobro poznaje kako ministarstvo samo funkcionira, ali mislim da i kao stručnjak, kao mlada osoba postat će evo i najmlađi član Vlade ako mu date svoje povjerenje da može s tom nekom i novom energijom i poletom dodatno pridonijeti ostvarivanju svih ovih ciljeva koje je Vlada pred sebe postavila u sljedećoj godini. Dame i gospodo, dakako današnjim danom ako prihvatite prijedlog koji je pred vama ništa ne počinje i ništa ne završava. Dakle, mi smo radili iznimno puno na provedbi Programa gospodarskog oporavka, taj se program provodi, taj se program provodi u svoj svojoj punini i taj program svakako daje rezultate. Ono što bih mogla, a možda će biti i prilike u daljnjoj raspravi, istaknuti i neke od projekata koje smo realizirali, vjerujem da će vas to zanimati, ali osobito mi je važno i osobito je važno svima nama u vladajućoj koaliciji da se ovi veliki investicijski projekti realiziraju, da stanu na noge, a neke od njih smo već pokrenuli. Podsjećam vas da sam nedavno bila u Dubrovačko-neretvanskoj županiji gdje smo započeli, odnosno HEP je započeo radove na izgradnji trafostanice Plat i to je jedan od tih infrastrukturnih projekata koje je Vlada predstavila i u koje se svakako uključuju i javna poduzeća. ovime ništa ne završava odnosno ništa ne počinje na poseban način, ovi ljudi ulaze u tim, daju mu novu snagu i novi polet, novi uzlet sasvim sigurno. To je jedno osvježenje koje je vrlo često potrebno zapravo svakoj Vladi. Posebno ističem činjenicu da je ovo pred nama izborna godina i apsolutno ne prihvaćam one teze koje idu za tim da u izbornoj godini ništa ne treba započinjati, da izborna godina nije ta godina u kojoj se od Vlade očekuju neki rezultati, a takvih teza ima. Izborna godina je godina kao i svaka druga. Po tim tezama zapravo svaka Vlada bi zapravo radila dvije godine jer prva godina nakon izbora je godina u kojoj se Vlada uhodava, zadnja godina-godina u kojoj valjda ništa ne bi trebala raditi jer svi se pripremaju za izbore, a onda ostaju dvije godine u kojima se stvarno radi. Ne prihvaćam takve teze. Izborna godina, kao što sam rekla neki dan, ne smije biti izgubljena godina nijedne sekunde, nijedne minute. Izborna godina mora biti godina u kojoj će Vlada raditi 24 sata dnevno, u kojoj će Vlada postizati rezultate i koji će Vlada imati uspjeha. Jedan od uspjeha svakako i ove Vlade bit će sljedeće godine završetak pregovora i potpisivanje pristupnoga ugovora. Drugi uspjeh bit će realizacija nekih od ovih investicijskih projekata, smanjivanja nezaposlenosti i rast gospodarstva. Dakle, predlažem da prestanu kalkulacije o tome da bi zapravo trebalo sada ići na izbore, nego da se primimo posla. Ova Vlada ima stabilnu većinu u Hrvatskom parlamentu, ova Vlada ima potporu zastupnica i zastupnika i spremna je odraditi sve zadaće koje smo ugradili u program i koji sam vam predstavila u srpnju prošle godine. Izborna godina, dame i gospodo, ne smije biti godina nerada, ne smije biti godina političkih prepucavanja i ne smije biti godina u kojoj ćemo gubiti snagu nego dapače izborna godina kako je mi u Vladi i vladajućoj koaliciji vidimo trebala biti godina u kojoj ćemo oko strateških pitanja pokazati zajedništvo i pokazati snagu. I ja i u ovom trenutku pozivam i oporbene stranke da nam se pridruže u realizaciju najvažnija tri projekta, na kojima radi Vlada. Dakle, potpora programu gospodarskog oporavka, potpora programu kojim ćemo završiti pregovore i postati 28 članica i potpora, snažna potpora borbi protiv korupcije. I ja vas pozivam da nam se u tome snažno pridružite bez obzira što je pred nama izborna godina. Izbori će biti kad budu, kad se za to odlučimo ali svakako u roku, a do tada dame i gospodo treba zapeti i raditi za dobrobit građanki i građana Republike Hrvatske. Na kraju želim vas izvijestiti budući da je i o tome bilo kalkulacija u javnosti jer je ova sjednica sazvana kao izvanredna, mi nismo mogli čekati do ustavnog roka kad Sabor zasjeda, znači nakon 15. siječnja ima kalkulacija o tome koliko ova sjednica košta. Pa vas želim izvijestiti da smo danas na Klubu zastupnika Hrvatske demokratske zajednice se dogovorili da zastupnici HDZ-a neće koristiti troškove putovanja za ovu sjednicu. Vidim da vam se to ne sviđa, ali to je vaš problem. Dakle, u Klubu zastupnika HDZ-a su se odlučili da za ovu sjednicu ne naplate troškove putovanja. Dame i gospodo, ja vas pozivam da date povjerenje ljudima koje sam predložila, da date povjerenje ljudima koji imaju snage, mogućnosti i znanja provesti projekte koji su pred nama u 2011. godini. A drago mi je kolegice i kolege iz SDP-a što sam vas uspjela razvedriti. Zahvaljujem predsjednici Vlade gospođi Jadranki Kosor i otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Zoran Milanović. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici, kolegice i kolege. Predsjednica Vlade nas je uspjela nasmijati. Ja vas molim uzmite putne troškove jer ste ih zaslužili i pripadaju vam po zakonu. Ali ako smatrate da nije u redu uzimati putne troškove ni za šta, onda je ovo ništa što se danas događa, onda nemojte uzeti putne troškove. Ovo bi trebalo biti nešto, dakle ovo je vaš posao. Ali ako smatrate da je ovo ništa onda nemojte uzeti putne troškove ali dok god se radi po zakonu i dok god se poštuju pravila a to je glavni problem naše zemlje stvari su u redu. Dakle, ovo je za nas proces koji je počeo prije više od tri mjeseca najavom predsjednice hrvatske Vlade iz New Yorka da će doći do promjena u Vladi. Od tada Hrvatska, HDZ stranka Vlade, Hrvatska već tri mjeseca strepi do kakvih će promjena doći. I takvo stanje zemlju izvodi i miče iz normalnog kolosijeka i dovodi u stanje neizvjesnosti, političkih kalkulacija. Dakle, nije dobro kad se to na ovakav način događa. Svaka stranka ima svoje probleme, svaka stranka ima probleme u svojim dijelovima, u cjelini, u određeno vrijeme. Ali kad ti problemi postanu opći problemi to nije dobro, a to gledamo zadnjih tri mjeseca sigurno, ali i zadnjih godinu i pol dana. Dakle, za nas je ovo djelomična rekonstrukcija HDZ-a, odnosno pokušaj djelomične rekonstrukcije HDZ-a i zato nećemo govoriti o pojedincima koje ovdje ne želim niti povrijediti. Tu su uglavnom ljudi koji su u javnosti poznati. Jedno je novo lice, jedna je nova osoba. Ne lice, osoba, čovjek, poduzetnik. Ne govorim o licima. Govorim o ljudima koji će preuzeti na kratko vrijeme ozbiljne dužnosti. Premijerka kaže svježa krv. Hajde da vidimo. To ste jučer rekli svježa krv. U redu, možda su neki od ovih ljudi i svježa krv, ali za svježu krv treba srce da pumpa tu krv i treba mozak. Vidjet ćemo postoji li to. To su osnove anatomije, odnosno uvod u anatomiju. Čujte, pa nisam ja rekao da je to svježa krv. To ste vi rekli. Ja kažem možda i je, možda neki od ovih ljudi jesu svježa krv. To svakako nisu novi ljudi. O njihovim motivima da u ovom trenutku preuzmu ove dužnosti ja ovdje neću spekulirati svatko ima svoje motive. Zašto tek sada imamo potpredsjednika Vlade zaduženog za investicije ali bez ikakvog portfelja, bez ministarstva. I to pitanje si možemo postaviti. Koji je smisao smjene ministra financija u godini u kojoj je predložio zadnji proračun kada se više ništa promijeniti ne može, osim možda rebalansa. Politički, čak i stručno gledano to nema smisla. Ali ja naglašavam još jednom. To je vaše pravo. Vi to možete napraviti i tjedan dana prije izbora. Druga stvar kakav će to dojam ostaviti i koliki su stvarni dosezi takve politike i takvog odnosa. Vi ste jučer također rekli, ja se sad ovdje ne osvrćem na nekakve spekulacije u medijima da su novim ministrima prije nego što su imenovani podijeljeni zadaci, da ste im vi podijelili zadatke. Ja ne vidim problem u tome što ste ih okupili prije nego što su imenovani. Vjerojatno ste razgovarali i ranije. To je normalno da s ljudima razgovarate, ali bih očekivao da su oni vama iznijeli svoje ideje, planove i vizije, a ne da ste im podijelili zadatke kao pionirskom logoru. Upravo to je rečeno. To i na podsvjesnoj razini dovoljno govori. Dakle ti ljudi će uz nepunih godinu dana po svemu sudeći ova priča će još toliko dugo trajati, imati ipak veliku odgovornost, bez obzira što ne mogu Bog zna što ili ništa promijeniti. Oni su hrvatski ministri, mi ćemo ih kao takve gledati, kao takve ocjenjivati, i kao takve prosuđivati i kritizirati prema potrebi. Naglašavam u nekim od ovih resora više se ništa ustvari promijeniti ne može. Prije svega u resoru financija. U resoru investicija, živi bili pa vidjeli. Također upozoravam i na potrebu da se predloženi potpredsjednik za investicije, i to ne govorim niti sa ironijom, govorim najozbiljnije, koji je istaknuti poduzetnik, odnosno predsjednik jedne korporacije, u obavljanju svog posla mora prije svega držati isključivo javnog interesa, a to u tim stvarima i takvim situacijama nije baš najlakše, vjerujem da on nema loše namjere, pa ćemo vidjeti, jer imamo s tim svakakvih iskustava. Dakle pokušaj rekonstrukcije, djelomične rekonstrukcije HDZ-a, ne hrvatske Vlade, ali legitimno pravo legitimno pravo gledamo već godinu i po dana sukobe u HDZ-u, i to već dugo nije samo problem HDZ-a, to je problem Hrvatske. Za kraj prije nego što vam zaželim sretnu Novu godinu i puno zdravlja u toj novoj godini, i puno razboritosti svima nama, u godini u kojoj ulazimo u Europsku uniju, u godini u kojoj moramo konačno odrediti za prekosutra, a ne sutra šta su naši stvarni ciljevi i kakvu državu želimo, šta želimo sa brodogradilištima, šta želimo sa okolišem, šta želimo stvarno sa hrvatskim gospodarstvom, šta želimo sa našim strateškim korporacijama, jer gledamo da se zadnjih tjedana i mjeseci ne zna baš najbolje šta se sa njima želi, tko su nam partneri, i kako se partneri Hrvatske, recimo u energetskom sektoru moraju ponašati i šta im Hrvatska ima pravo reći, a Hrvatska je Vlada, ako se ponašaju nekorektno, to su užasno važna pitanja na koja ne vidim odgovora u ovom trenutku. Dakle puno zdravlja, i opet zdravlja i zdravlja, to vam od srca želim, svima u ovom Saboru. A da bismo bili svjesni odgovornosti koja stoji pred svima nama, kao političarima, kao članovima stranaka, kao zastupnicima u Hrvatskom saboru, kao predsjednicima stranaka, svega onoga što javnost od nas očekuje, Hrvatska prije svega, pa onda opet Hrvatska, pa onda međunarodna, citirat ću ovdje jedan zakon, odnosno svega nekoliko članaka jednoga zakona, jer mislim da je to prikladno, tužno ali prikladno na kraju ove tužne godine. Taj zakon je donesen u rujnu 2003. godine, jedan je od zadnjih zakona koji u saborsku proceduru uputila tadašnja koalicijska Vlada, i koji je ovdje usvojen, kao i Zakon o sprečavanju sukoba interesa, i Zakon o pravu na pristup informacijama. A riječ je o Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. Svi mi smo pravne osobe, i SDP, i HDZ, svi imamo odgovorne osobe, i svatko od nas možda i više, ili puno više nego prosječna pravna osoba nosi ogroman teret odgovornosti i moralne prije svega političke, ali i kaznene. Dakle želim da svi dobro čuju odredbe ovoga zakona, jer se odnose na svakoga od nas, u manjoj ili većoj mjeri, a na predsjednike stranaka i odgovorne osobe najviše. To dakle Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. Pretpostavke kažnjivosti i temelj odgovornosti pravnih osoba, pravna osoba kaznit će se za kazneno djelo odgovorne osobe, ako se njime povređuje neka dužnost pravne osobe ili je njime pravna osoba ostvarila ili trebala ostvariti protupravnu imovinsku korist za sebe ili drugoga. Odgovorna osoba u smislu ovog zakona je fizička osoba koja vodi poslove pravne osobe ili joj je povjereno obavljanje poslova iz područja djelovanja pravne osobe. Ovo se naravno odnosi i na političke stranke, jer to u ovom zakonu jasno stoji. Dakle podsjećanje svima, a naročito kolegama iz HDZ-a da nas i ovaj zakon obvezuje, i da je ovo jedan od graničnika našega rada postupanja odgovornosti prema javnosti, i nešto što kad-tad svakome od nas može doći na naplatu. No nemojmo to dopustiti, a oni čiji je posao da provode ovaj zakon, neka ga provode ili neka ne rade ništa. Sretna Nova godina. **Bebić, Luka Jako mi je, zašto sam se vratio, hvala vam. Ovo nije po proceduri. Volim kada me na to podsjete oni koji su ga počeli slaviti 1990. godine, to mi je jako Hvala. Kako je gospodin zastupnik svim zastupnicima i zastupnicama zaželio sve najbolje i dobro zdravlje, kako oni nisu u stanju svaki pojedinačno zahvaliti, ja se u ime svih zahvaljujem na takvim željama. A imamo ispravke netočnih navoda i to 7.

Zastupnik Milanović kaže da je ovo pokušaj rekonstrukcije HDZ-a, što nije istina, ovo je rekonstrukcija hrvatske Vlade, međutim žao mi je što je gospodin Milanović otiša, jer ovih dana su mu bila puna usta toga puna usta toga da su ovo Sanaderovi ljudi, međutim moglo bi se najprije za njega kazati da je i on Sanaderov čovjek, jer mu je on dao prvi posa, međutim treba pustiti čovjeka u ovo vrijeme božićno da institucije pravne države rade svoj posa, i da ostavimo čovika na miru. Ova kukuriku koalicija na žalost više sliči na cirkus koaliciju nego na kukuriku koaliciju. ispravak gospodin Josip Salapić. ova rekonstrukcija Vlade ne može ništa učiniti u ovoj narednoj godini dana, s obzirom da je potreban, uz svježu krv da je potreban i mozak i znanje. Iz životopisa ovih ljudi Iz životopisa ovih ljudi jasno se vidi da su stručni i kompetentni, da su kroz svoj životni vijek učinili znatne korake u svom osobnom usavršavanju, u svojim poslovnim planovima i biznisima, i da su zasigurno oni ti koji će u narednoj godini dana učiniti potrebne korake u stabilizaciji i gospodarskom opravku. To sigurno niste vi, jer kao što čujemo od vašega lidera i kolege, da on nema blage veze sa onim što je potrebno Hrvatskoj danas. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak gospođa zastupnica Božica Šolić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, evo kada se dignem onda ova ljevica uvijek graju digne, ali evo sada iz gušta reći ću istinu da čuje Hrvatski narod, a posebno građani grada Zagreba. Vaš predsjednik gospodin MIlanović, rekao je u ime Kluba vašega, Kluba SDP-a da u HDZ-u postoje sukobi i da ti sukobi traju godinu dana i da je ovo samo rekonstrukcija Hrvatske demokratske zajednice. To nije točno, zastupnik vaš, vaš šef trebao bi prvi puta očistiti svoje dvorište jer sukoba u SDP-u itekoliko ima. Najnoviji primjer ću vam reći što se desilo u skupštini Grada Zagreba, kada je prvi čovjek gradskog SDP-a glasao protiv naredbe svoje partije, pa sada vi meni objasnite i neka to objasni meni gospodin Milanović što je to. Da li je to ljubav možda? Hvala lijepa. Gospođa zastupnica Sunčana Glavak, izvolite. zapravo kao da baš nije bio uz temu o kojoj mi danas Raspravljamo, dva netočna navoda ću ispraviti. Prvo ne radi se o rekonstrukciji Hrvatske demokratske zajednice kolega MIlanoviću, a drugo ne postoje nikakvi sukobi unutar Hrvatske demokratske zajednice. DA ste malo pažljivije pratili što se događa u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, očito vas to zanima, znali biste da je stranka stabilna, da su svi članovi Predsjedništva i dalje članovi Predsjedništva i što više radi se na snaženju. I ono što vam moram reći da stranka ima svaki dan sve više članova, novih pristupnica, a dok se vi bavite soboslikarskim radovima i obećajete da ćete Hrvatsku obojiti u crveno, ova Vlada bavi se osvježenjima, bavi se onim što će osnažiti Vladu I ne bira boje već za Hrvatsku bira budućnost, stoga vas molim bez podsmjeha kada govorimo o ozbiljnim stvarima i pozivam vas da vratimo dignitet i ovom Domu a ne da sami od njega pravite cirkus. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Gospodin zastupnik Dragan Vukić izvolite. **Vukić, Dragan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Čestit i blagoslovljen Božić svima, pa i onima koji nas sada gledaju. Gospodin MIlanović je govorio o problemima u svim strankama, netočno je govoriti o problemima u socijal-demokratskoj partiji. Istina je da socijal-demokratska partija ima samo jedan problem. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Zastupnik MIlanović je netočno rekao da je ovo neuspio pokušaj rekonstruiranja HDZ-a. Mislim da gospodin Milanović još je uvijek politički neiskusan jer ponavlja uvijek grešku i ne uči na svojim greškama i mora znati da da premijerka i svaki premijer imaju pravo sebi birati suradnike jer to očekuju od njih građani Hrvatske. Ali znate, kolega MIlanović vi se često slikovito izražavate. Znate li zašto lovački pas ima spuštene uši? Zato jer su mu dosadile lovačke priče. A mi na žalost moramo ovdje slušati MIlanovićeve pričice koje uvijek ponavljate jedne te iste i na žalost se ne možemo zaštititi od toga. I konačno ispravak gospodin zastupnik Ivan BAgarić. Izvolite. Zahvaljujem se. Ja ispravljam netočan navod gospodina Milanovića, gospodin MIlanović kada je kazao kako je premijerka dala direktive a nije saslušala svoje nove ministre. To nije točno. Gospođa premijerka je kazala kako su napravili plan, kako su saslušali jedni druge i kako će u skladu s tim planom postupati. Prema tome, to je bilo javno i službeno priopćenje Vlade. S druge strane, vi ste bili, kolega MIlanoviću bili ste stvarno kontradiktorni, kazali ste i stalno govorite kako vam Vlada ne odgovara ali strepite zbog promjena, tako ste vi kazali. S druge strane, kažete da nepotrebno pravimo troškove i cijelo vrijeme to govorite, sada pozivate uzmite te troškove, pa priklonite se nama i nemojte uzeti te troškove. I na koncu, ja ću pamtiti ovaj vaš istup po tome što ste u drugom pokušaju čestitali Božić, hvala vam lijepa, i to je lijepo, i vama Sretan Božić i svako dobro međutim, od šefa oporbene stranke puno više sam očekivao od čestitke Božića, hvala lijepo. (HDZ)** U ime Kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Prije nego vam čestitam gospodo Božić, Sretan i blagoslovljen vam Božić i onima kako bi rekao MIlanović, koji ga su slavili do 90. i nakon 90. i oni koji su počeli ga slaviti nakon 90., prvo da parafraziram gospodina Kunsta i da kažem dignite uši, gore uši gospodo iz HDZ-a. predsjednica Vlade danas ništa ne počinje, ništa ne završava, samo je činjenica da mi iz dana u dan sve dublje tonemo. To je istina, što je ovo, ovo je jedno mučenje, ovo je agonija, ovo je iznuđeno itd. Da se odmah razumijemo, ja nemam ništa protiv nikoga tko sjedi sa moje desne strane, ni protiv gospođe KOsor, niti protiv gospodina Čobankovića, Jandrokovića, Miloševića, Davora, gospođe Dalić, Božinovića pardon, gospodina Mesića itd., ali ponavljam ova rekonstrukcija koju zovemo osvježenje je bacanje prašine u oči. Nakon što nas je HDZ zamrznuo ovu zemlju u zadnjih 7 godina, još bi nas danas na -7 koliko je bilo kada sam dolazio ovdje gore u Sabor, i osvježili. DA ste nas pokušali osvježiti tamo negdje u 7. mjesecu 2007. to bi imalo smisla, ovako ovo nema apsolutno nikakvog smisla i utoliko prvi bi potez bio da gospođa KOsor kaže evo podnosim ostavku idemo u izbore, jednostavno Vlada nije uspjela. Ja bih bio najsretniji da je, jednostavno nije uspjela. Odgovoran premijer, premijerka koja vidi slijed događaja narednih godinu dana, ja mislim da bi to učinila, raspisala bi naprosto izbore, a slažem se ovdje sa Milanovićem da je ova rekonstrukcija zapravo spašavanje HDZ. Možda i politikom Laku noć, nakon nas potop, Laku noć Hrvatska, a štetu koju ste gospodo učinili ovoj zemlji i bahatošću, i krađama i rastrošnošću ja mislim da se neće moći ispraviti ni narednih 7 godina. 6.7. jutros sam gledao 2007. za ovom govornicom sam rekao da ako nije uspjela vlada Ive Sanadera, onda neće uspjeti niti ostaci ostataka te vlade. Kada sam čitao taj svoj govor jutros, vidio sam još jednu rečenicu koju sam tada izgovorio, pozovimo MMF odmah jer će i onako on doći 2010. Nije došao gospodo MMF 2010. ali je tu negdje. Ja sam već jednom rekao ovdje za govornicom gospodo iz HDZ-a možda ste stvorili državu, jasno da ta tvrdnja ne odgovara istini i da je nategnuta, ali je naprosto upropaštena U godinu i pol dana ove zadnje Vlade koju vodi gospođa Kosor u ovoj zemlji izgubljeno je 130 tisuća radnih mjesta. Kreditni rejting države čitamo zadnjih dana sveden je na onu oznaku BBB minus tik do oznake C a oznaka C je bankrot. To znači da državi, da građanima gospodarstvu 2011. svima će poskupjeti krediti, porast će inflacija i sada da citiram guvernera Rohatinskog koji kaže "Vlada ima izbor skuplji inozemni krediti ili jeftiniji kod MMF-a". ima možda tu još dva izbora, da nacionaliziramo ili opeljušimo taj drugi mirovinskih skup ili da rasprodamo što ja znam HEP. Nema šanse da bruto društveni proizvod 2011. ako smo izgubili 130 tisuća radnih mjesta raste. Građevinarstvo je u debelom padu, stalan je proračunski deficit, veća će biti inflacija, povećat će se manjak tekućeg računa, država će se morati dodatno zadužiti i to je sve ono što svatko u ovoj sabornici zasigurno zna. A sada izbori, sada nije bitno tko bi pobijedio. Jasno da ne vjerujem da bi HDZ mogao dobiti izbore, izbore, neće niti IDS ali zajedno sa nekim drugim bi mogao sudjelovati u izbornoj pobjedi. Ali izbori bi gospodo doveli do toga da će se Hrvatskoj ponovno vjerovati, onoj novoj vladi, da će se lakše do kredita, ući će kapital ukoliko na namještenim natječajima jasno ne pogodujemo hrvatskim tajkunima kojima je uvijek sve malo i građani će vjerojatno imati razumijevanje neko vrijeme i za bolne poteze koji će zasigurno uslijediti. Evo zato ja mislim da bi bilo dobro da su se izbori raspisali, zbog nade koja bi se eto u ovo božićno, novogodišnje vrijeme mogla ponuditi našim građanima. Ali ne dobacujte stalno. Ali očito da je HDZ izabrao politiku, poslije nas potop. Laku noć Hrvatska. I zato kažem da ova rekonstrukcija je doslovce kozmetika. Bacanje kao što sam rekao prašine u oči. Pustimo tko dolazi, dolaze ljudi HDZ-ove nomenklature. To je stranačka vlada, o.k. tu je gospodin Milošević na čelu jedne privatizirane tvrtke, toliko o reviziji. Što to govori? Da gospodo nitko neće sa vama. To je, nitko neće sa vama. Tako je. I ovo je više konstrukcija ja bih rekao Mladena Bajića nego premijerke. premijerke. Ne znam da li je istinita ona tvrdnja da će 200-njak HDZ-ovih dužnosnika više vremena provoditi u USKOK-u nego u svojim klupama

Molim vas, nemojte se pretvarati ni u USKOK, ni u Državno odvjetništvo ni u sud. Nemojte se Nemojte se miješati u tuđe nadležnosti, govorite o Vladi i o predloženim ministrima. **Kajin, uključen./ ... proračuna od '90. godine. Što to znači? Da li ide novi rebalans? Ja sam siguran da će se to dogoditi prije 4. mjeseca jer treba refinancirati 750 milijuna eura ino zajmova. Koji je kriterij odlaska? odlaska? I to ću reći. Onaj ministra koji je uspio napuniti dvoranu sa 5 hiljada ljudi ostaje, Šuker nažalost nije, odlazi. Ali dobro, sada to nema veze. Jasno da za ovu situaciju koju mi danas imamo u zemlji u velikoj mjeri je odgovoran je čak i dio medija. Glume nedodirljivost a zapravo dio medija je doveo i 2003. i 2007.

naš problem je i vlast i decentnost opozicije, jer da je netko drugi na vlasti, da ste vi gospodo iz HDZ-a na vlasti, vlast bi se valjala u ovim okolnostima ulicama. Odgovorni su i mediji i nezaježljivost kapitala i prestrašenost zastupnika, da. čekaj da ti objasnim. Da li bi ijedna vlada u Europi preživjela gospodine Matušiću da joj uhapse premijera, premijera, ne znam gospodin Hebrang kaže da je bio kleptoman, 300 slika ima doma, da se to tamo stavi u neku galeriju to bi bila najposjećenija izložba valjda u RH od Mimare na ovamo. Uhapse vam i osude potpredsjednika Vlade, dva bivša šefa policije, cijeli javni sektor je tako reći na optuženičkoj klupi. Da li bi i jedna garnitura na kugli zemaljskoj to uspjela Matušiću to preživjeti? Ne bi. Nijedna vlada to ne bi preživjela. Ne bi. Toliko ste jaki. Tako je. Ne Ne bi preživjela. Svatko gospodine Hebrang može pogriješiti, griješe i suci i državni odvjetnici, ja i vi i vi zastupnici o izvršnoj vlasti da ne govorimo, griješe popovi, griješe novinari, čovjek može pogriješiti ali ne smije ukrasti ili uzeti. E to je to. I to trebaju neki znati. A sada ako je državni proračun sa izvanproračunskim fondovima gospodo 140 milijardi kuna. Ako su javna poduzeća onih 66 onih o kojima smo govorili prije 7 dana, teških ili raspolažu sa 77 milijardi kuna, HDZ bez lokalne samouprave u zadnjih 7 godina raspolagao je sa 400 do tisuću 500 milijardi kuna. Na tisuću milijardi do tisuću 100 milijardi kuna nije se moglo utjecati. To su bile plaće, penzije, krediti, ali sa 400 milijardi kuna za kapitalne investicije i javnu nabavu moglo se raditi raditi čudo. I sad si samo čovjek postavlja pitanje da li je ovdje maznuto onih 5% što bi bilo 20 milijardi ili 2,5 što bi bilo 10 milijardi. Ali nije bitno, novac treba pronaći i vratiti ga ovome narodu. pronašla dva računa i dostavila te podatke da bi Sanader što je moguće duže bio u Austriji, državnom odvjetništvu u Beču, onda jedna Austrija, jedan Lihtenštajn, jedan Luksemburg, ne znam tko, Švicarska, mogu dostaviti sve podatke gdje su novci od '90. na ovamo Republici Hrvatskoj. Znači što reći građanima Republike Hrvatske? Iduće godine će brutoproizvod i dalje padati, inozemni dug će dostići 100% BDP-a, posao će biti lutrija, nezaposlenost će biti 18%, u Istri 9, možda 9,5%, cijene će rasti, fiskalni manjak čitam 21,2 milijarde kuna, ne 15 milijardi kuna itd. Ima onih koji danas traže Vladu nacionalnog jedinstva. To su gluposti, sa onima koji su doveli do ovog ne može biti zajedničke vlade. I to bi bila prijevara građana, i to bi bila amnestija naprosto za neke. No ima jedna stvar koju isto tako podržavam, a to je ovaj ministar budući za investicije ili potpredsjednik, svejedno. U ovoj godini znam da će ih biti minimalno, gotovo ništa, ali kad su svi prestrašeni, iako je dobro da su neki u ovoj zemlji se prestrašili, to je jako dobro, to nije loše dapače. Ali kada su svi prestrašeni, kada nitko se ne usudi potpisati niti jedan akt pa i pod onom sintagmom da ukrasti ne smiješ, pogriješiti možeš dobro je da imamo ministra koji će na sebe preuzeti na neki način tu odgovornost. Zar jedan Vladić npr. 10 godina u Istri ne smije započeti graditi te objekte za Izraelce itd. I još nešto, nemojte gospodo pogodovati tajkunima, monopolistima, svatko treba u ovoj zemlji imati jednaku šansu. Ali mi o nečemu što je možda životno ne razgovaramo, danas čitam "Slobodnu Dalmaciju" ili jučer negdje na nekom portalu, 2000 ljudi ide doma, na kolektivni odmor, Kerum ih šalje da idu danas kada nemaju ni kozu ni ovcu na selo otkuda su došli. S druge su strane, gledam svaki dan u Slavoniji ova sirotinja prodaje kilu odojka ili prasca bi rekli mi Istrijani, za 10 kuna. U Istri ne možete kod kmeta, kmet je za nas velika stvar, to nije odnos kao negdje drugdje, ne možete dobiti ispod 20, 21, 22 kune. Ja ću normalno uvijek branit da je ono naše za 20 kuna bolje, ok, ali za 10 kuna, cijela Slavonija ima 6, 7 ministara, sve je na koljenima. Jedna Dalmacija isto tako itd., itd. Ja bih volio da griješim, ja bih volio da ova zemlja bude zapamćena po svemu najboljem, nažalost mislim da u godini pred nama to se neće dogoditi, nije još vrijeme. Prekosutra je gospodo Nova godina, Božić sam vam čestitao, pa Tri kralja, neka ministri počnu radit što je moguće prije, 1.7. opet neke ferije, u 9. mjesecu daj Bože valjda će se raspisati izbore za 10., 11. mjesec. Znači ova rekonstrukcija je rekonstrukcija za 9 mjeseci taman koliko će biti potrebno da se pospreme kuferi. No ja bez No ja bez obzira na sve i Vladi i predsjednici Vlade i potpredsjednicima i ministrima i državnim tajnicima, jasno zastupnicima, zastupnicama želim sretnu 2011. i da nam Vlada bude uspješna. Evo samo toliko, mislim da je to pošteno. (HDZ)** Imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. Ja bih samo pripomenuo da se ovako s vremena na vrijeme prisjetimo da smo donijeli ustavne promjene u kojim ne zastarijeva pretvorbeni kriminal. Prvo Ivan Bagarić, ispravak. Kolega Kajin, dopustite mi ispravit vaš ključni pogrešan navod, a to je da HDZ vodi politiku poslije nas potop. Bogu hvala i vi znadete da to nije tako i Bogu hvala što to nije tako. Kazali ste i za nas u HDZ-u da smo možda stvorili državu. Jesmo, Bogu hvala i vi ste tome doprinijeli i kolega Milanović i svatko tko nije nosio pušku protiv Hrvatske doprinio je Hrvatskoj i dobro je, ili kosili ili vodu nosili. Normalno da je HDZ bio tu na čelu s predsjednikom Tuđmanom predvodnik. Međutim za očuvati državu, za učiniti je sretnom trebamo više nade, trebamo puno više nade i vjere jedni u druge. Vi je nažalost ovime iskazujete. Kazali ste kako ste nešto dobro prorekli, ispravno prorekli, a što se loše dogodilo, a nemoguće je u Hrvatskoj da se nešto dogodi loše da vi to niste prorekli jer vi svaki put kad iziđete ovdje isključivo govorite loše i to nije dobro. Dajmo više snage, više nade i više dobra i u obitelji i u državi i u ovom Saboru i svima će biti bolje. Hvala Ispravak, gospodin Stjepan Milinković. ali isto tako ga želim podsjetiti kad ovako u ozračju mira unosi nemir u javnost, da to nije u redu budući kaže da je država upropaštena. Drugo kaže da je HDZ zamrznuo Hrvatsku, nije točno dragi kolega. Mi se vrlo dobro sjećamo nekih vremena, nekad je bilo zamrznute plaće, mirovine nego kada su bile smanjene i medicinskim sestrama i učiteljima i liječnicima i svima. Danas u našoj zemlji su i plaće i mirovine na vrijeme, sva socijalna prava i rodiljne naknade. Vi u tom vašem ovako ilustrativnom pristupu se asocirate i na crtani film "Laku noć, Hrvatska", a mene vaša rasprava asocira isto tako na jedan crtani film u nastavcima gdje biste vi bili onaj strašni mačak, a mi bismo morali bježat u mišje rupe, a to ne bu išlo jer na selu našem kažu u jednom selu se groze, u drugom ne boje. Hvala lijepo.

da je ova rekonstrukcija Vlade spašavanje HDZ-a. Kolega Kajin, to nije točno, naime radi se stvarno o rekonstrukciji Vlade, a vi ako se, jer zato sjedimo ovdje u sabornici, ako se vi ne slažete da je ovo osvježenje, ali ja vam tvrdim da je i osvježenje i osnaživanje Vlade, da u posljednjoj godini mandata provede mjere gospodarskoga oporavka, da pokrene investicije i da završi pregovore i potpiše pristupni ugovor kao 28. članica Europske unije. I kolega Kajin, nemojte određivati kada će biti izbori. O datumu izbora odlučuje ova Vlada! I da parafraziram vaše rasprave, poslije Damira .../Govornica se Hvala. Gospodin Krunoslav Markovinović, ispravak. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Pa evo kolega Kajin, kad već se pozivate uvijek na to što pročitate ja vas ponovno pozivam da nađete malo tisak iz '89. godine u kojem uredno piše da je privreda na koljenima, da je privreda upropaštena. Pa jasno nestankom kliringa nestala je i privreda, gotovo. preskačemo svi rat, ratne strahote, ratna zbivanja i obnovu, a obnova znamo bila je najskuplja u periodu od 2000. do 2003. kad su se neki ministri debelo obogatili na toj obnovi. priznajemo da je puno tog bilo lošeg u privatizaciji. Ali ja sam isto vjerovao da je privatizacija bila loša. Ali u periodu od 2000. do 2003. radilo se po istom obrascu privatizacije i nitko nije procesuiran te godine. Prema tom, očito da nije sve tako loše kao što kažete, raspravi je gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. poput nadbiskupa Srakića u svojoj božićnoj čestitci i vi ste spomenuli loše stanje u Slavoniji. A kad ste već govorili o cijeni svinja u Slavoniji i Baranji i Srijemu onda možete slobodno dobiti i po 9 kuna, nije po 10 kao što ste vi rekli, pa je to ispravak. Hvala. U ime kluba HDSSB-a, gospodin zastupnik Dinko Burić. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana gospođo premijerko, uvaženi zastupnici i zastupnice. Božićno je vrijeme, prikladno je stoga prisjetiti se Isusovih riječi kojima je naučavao učenike svoje propovijedajući im na gori a čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ruhu ovčjemu, a iznutra su vuci grabežljivi. Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati. Zar se grozdovi beru s trnja ili smokve s bodljike? Tako svako dobro stablo rađa plodovima dobrim, a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim. Ne može dobro stablo roditi zlim plodovima, niti može nevaljalo stablo roditi plodovima dobrim. Svako se stablo koje ne rađa dobrim plodom siječe i u oganj baca. Dakle, po plodovima ćete ih njihovim prepoznati. Citat je ovo iz Evanđelja po Mateju. Današnja Vlada premijerke Jadranke Kosor, Vlada je kontinuiteta Sanaderove Vlade. To je i sama nebrojeno puta potvrdila. Stablo je ovo koje je zasadio Ivo Sanader još 2004. godine. Simbolično rečeno, bio je korijen i glavno deblo toga stabla, a članovi Vlade bile su grane koje su oblikovale njegovu krošnju. Neke su grane u međuvremenu ojačale i odebljale, te svojom veličinom i oblikom čine glavne konture i današnje krošnje toga stabla. Nasuprot tome neke su grane u ovih 7 godina usahle, osušile se i otpale, a neke su i podrezane. Otpale ili podrezane grane više su puta nadomještavane novim mladicama. Proces je ovo normalan i prisutan odavnina, pa u ovome nema ničeg iznenađujućeg niti neuobičajenog. No, problem su plodovi. Rekli su pokrenimo Hrvatsku i rodila je plodovima prva grana. Rođena je hobotnica organiziranog kriminala i korupcije u početku mala, nezamjetna, ali takvog apetita da je vrlo brzo dostigla razmjere prave nemani. Pustila je svoje pipke kroz najviša tijela državne vlasti i državne tvrtke i institucije proždirući sve što joj se našlo na putu. I kune i dolare i eure i satove i slike i BMW-ove i kamione i avione. Popapala je desetke milijardi kuna vlastitoga naroda. I Hrvatsku je snažno pokrenula, ali ne prema površini i sunčanoj svetosti i boljoj budućnosti već prema ponoru i tamnim dubinama koje joj čine životno okružje. Rekli su jamčimo vam i rodila je plodovima druga grana. Umjesto smanjenih poreza rodio se veći PDV i donedavno harač. Umjesto gospodarskog rasta stigli smo u društvo Kirgistana. Umjesto rasta zaposlenosti rodilo se više od 312000 nezaposlenih i više od 80000 onih koji rade ali bez plaće. Umjesto rasta standarda s jamstvene kartice rodilo se više od 800000 siromašnih i kolone gladnih pred pučkim kuhinjama. Rekli su idemo dalje i rodila je plodovima treća grana. Građane su doveli u dužničko ropstvo, a državu na rub propasti i bankrota. Rekli su i Domovinski rat je svetinja i rodila je plodovima i četvrta grana. Na njoj velikim slovima piše locirati, identificirati, uhititi i transferirati. Rekli su nije Hrvatska jaka koliko je jak Zagreb već koliko su jaki njeni rubni krajevi. I rodila je plodovima peta grana Slavonija i Baranja, nekada najbogatiji kraj Republike Hrvatske postala je njena najzaostalija, najsiromašnija i najnerazvijenija regija. Na ljestvici nerazvijenosti hrvatskih županija posljednja tri mjesta čvrsto drže Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska i Požeško-slavonska županija. U zoni ispadanja je i Virovitičko-podravska, a tek oko sredine ljestvice nalazi se Osječko-baranjska županija. Za kraj koji čini 20% teritorija i 20% stanovništva Republike Hrvatske, za kraj iz kojeg je za slobodu i neovisnost Hrvatske život položilo 40,3% svih poginulih hrvatskih branitelja tijekom Domovinskog rata za taj dio Domovine ova Vlada svih ovih 7 godina izdvaja od 4 do 8% sredstava. Rekli su sve za Hrvatsku, Hrvatsku ni za što. I rodila je plodovima šesta grana. Rasprodano je gotovo svo nacionalno bogatstvo i to bud za što INA, Pliva, telekomunikacije, banke, hoteli, otoci, obala. Od gospodara redom postajemo sluge, siromasi na kovčegu punom blaga koje krasi našu Domovinu. Rekli su bit ćemo zemlja najviših demokratskih standarda. I rodila je plodovima sedma grana. Prema najnovijim svjetskim rang listama po stupnju razvijenosti demokracije stali smo ponosno rame uz rame afričkoj Bocvani. Rekao bi Tompson "E moj narode!" Plodovi su ovo kojima rodi stablo što ga zasadi bivši premijer Ivo Sanader. Što se dogodilo s korijenom i glavnim deblom ovoga stabla? Gdje je, kako i zašto završio svima nam je poznato. Ali i njegovu i Vladu kontinuiteta Sanaderove Vlade prepoznajemo i prepoznavat ćemo je zadugo, po plodovima njihovim. Kušaju građani Hrvatske ove plodove već 7 godina, i svakoga dana sve se lošije i lošije osjećaju, sve ih teže probavljaju i sve im više narušavaju kako tjelesno, tako i duševno zdravlje. Danas je pred nama rasprava o zahtjevu Vlade za iskazivanje povjerenja novim ministrima. Ne ulazeći u osobne razloge i motive, koji su ove kandidate za nove ministre vodili u odluci da prihvate ponudu za ulazak u Vladu kontinuiteta Sanaderove Vlade, cijeneći pravo svakoga na vlastiti odabir, moram reći da mi ih je pomalo i žao. Hrvatska se nalazi u teškoj krizi, ne samo gospodarskoj, već i psihološkoj, teška depresija, razočaranost, besperspektivnost i beznađe koje razara dušu naših ljudi još su opasniji od same gospodarske krize, no nije izgubljena svaka nada, i Hrvatskoj pod hitno treba tu nadu vratiti, to je prioritet svih prioriteta, u ostvarenju ove zadaće nužna je i dobrodošla pomoć svakoga tko u tome može i hoće sudjelovati. Svatko od danas predloženih kandidata za nove članove Vlade sigurno ima svoje vrline, kao i mane, kao i bilo tko od nas, ali Vlada koja je ukrala osmjeh s lica naših građana ne može tim istim građanima vratiti izgubljenu nadu. Stoga ukrcavati se na brod koji curi na sve strane i tone poput Titanika, ne čini se baš mudrom odlukom. Ovih 7 godina HDZ-ove vlasti pokazalo je da su mnogi koji su zagrizli jabuku s njegovog stabla, prošli poput Adama i Eve, put od raja do pakla, ili našim rječnikom od Banskih dvora do Remetinca, no ne može se poreći kako ima i dobrih strana današnjih prijedloga. Ali problem ove Vlade ne nosi samo prezime Šuker, ili prezimena onih ministara koji danas odlaze iz ove Vlade, i nije samo organizirani kriminal i korupcija najveći problem s kojim se suočava ova vlast. Neki dan je uvaženi potpredsjednik Hrvatskog sabora gospodin Šeks izjavio kako u HDZ-u amputiraju nezdravo tkivo. Iako niste medicinar, ono što ste izrekli lijepo i dobro zvuči. No problem i jest u tome gospdine Šeks, vi ste meštar za pravnu proceduru i zavrzlame, to vam svi priznajemo, ali i laik za medicinu, pa vam je teško shvatiti dijagnozu bolesti koja je zahvatila stranku, ali i kako se ta bolest liječi. A bolest koja danas razara vladajuću stranku nije samo inficiranost korupcijom i organiziranim kriminalom, već i autodestrukcija, odnosno rekli bi samo razaranje vlastitoga tkiva, jer trenutno se u vladajućoj stranci odvijaju procesi koje mi u medicini nazivamo autoimunom bolešću, bolest je to u kojoj vlastito tijelo počinje proizvoditi antitijela protiv vlastitoga tkiva, razarajući ga neumitno i vrlo teško zaustavljivo. No žrtvom posljedica ove bolesti ne smije biti cijela država, kao niti njeni građani. Ovako bolesno tijelo treba mir, izolaciju, dugotrajno i pravovremeno liječenje ukoliko želi zadržati šansu za izlječenje. Drugim riječima vladajuća stranka treba otići s vlasti u mir, podvrgnuti se temeljitoj dijagnostičkoj obradi i provesti radikalne terapijske mjere ako želi preživjeti. I zaključno, prije gotovo godinu i pol dana prilikom inauguracije današnja premijerka Jadranka Kosor ovdje je u Hrvatskome saboru izjavila, ako se ne varam, kako se ne boji uzeti vrući krumpir u ruke jer će isti izrezati i od njega napraviti krumpir salatu. Krumpir salatu ste skuhali i smiješali, ali na žalost od te salate je mnogima u Hrvatskoj pozlilo, i još i danas se osjećaju mučno. A poznato je kakva je sudbina restorana koji pokvare želudac i zatruju one koji kušaju hranu, i specijalitete iz njihove kuhinje. Takvi se restorani obično zapečate i zatvore. Hrvatskoj ne treba samo druga, nego prije i iznad svega drugačija vlast. Hrvatskoj neće i ne može pomoći nikakva rekonstrukcija ove Vlade, svaka rekonstrukcija HDZ-ove Vlade jest daljnja destrukcija stanja u državi, ovu Vladu zato ne treba rekonstruirati, nju treba mirno demontirati. Ova rekonstrukcija je samo kozmetičko uljepšavanje. Nadati se da će bilo kakva rekonstrukcija ove Vlade izvući zemlju iz krize isto je kao vjerovati da će manikiranje i lakiranje noktiju na paraliziranoj šaci vratiti izgubljenu funkciju invalidnoj ruci. Teret nasljeđa Vlade kontinuiteta Sanaderove Vlade toliki je da se u narodu već priča i zanimljiva priča, kako je u Zagrebu uvedena nova izvanredna gradska prijevozna linija. Ista vozi na relaciji Trg žrtava fašizma od središnjice HDZ-a do Banskih dvora, odatle se ide do Hrvatskoga sabora, a tamo se nakon kraćeg zadržavanja u Klubu zastupnika HDZ-a birani putnici upućuju ravno do krajnjeg odredišta, do Remetinca. Tamo je zadržavanje doduše znatno duže, ali nije bitno, jer je i prijevoz osiguran samo u jednom smjeru i za sada nije u planu prodaja povratnih karata. Nedavno sam čuo kako stanje u HDZ-u sliči na remontno brodogradilište, iz godine u godinu prepravlja se brod kojim plovi. Prije 20-ak godina HDZ je bio poput ruske krstarice Aurore, i uistinu bilo je časno biti dijelom posade toga broda. Posljednjih 7 godina brod je preuređen u stilu crnog bisera, čuvenoga broda koji je plovio Karipskim morima u teškim piratskim vremenima. Danas ovaj brod izgleda poput legendarnog ukletog Holandeza, koji plovi preko svih 7 mora, u oluji obasjan sablasnim svjetlom, osuđen da nikada ne dođe u matičnu luku. Čuli smo više puta ovih dana kako u asketskoj i skromnoj organizaciji kakva je HDZ, ništa nisu znali niti naslućivali o nezabilježenoj pljačci koja se odvijala u njihovom dvorištu. U ovo ne vjeruju niti oni koji imaju snage ovo izgovoriti, ali čak i da u tome ima imalo istine, a nema, gospodo iz vrha HDZ-a i Vlade zaboravljate jednu vrlo važnu činjenicu, jedna od najvažnijih zadaća svake državne vlasti jeste obrana države od svakog vanjskog, ali i od svakog unutarnjeg neprijatelja. Ne znati i ne biti budan i spreman braniti državu od unutarnjeg neprijatelja jednako je opasno kao i ne znati i ne biti budan i spreman braniti državu od vanjskog neprijatelja, jer i vanjski i unutarnji neprijatelj pljačkaju narod, razaraju tkivo države koju napadnu i ugrožavaju njenu opstojnost. U ne tako dalekoj povijesti Srbija i Crna Gora izvršile su vanjsku agresiju na Hrvatsku. U još bližoj prošlosti Ivo Sanader sa svojim jatacima izvršio je svojevrsnu unutarnju agresiju. Posljedice i jedne i druge agresije po državu su razarajuće i katastrofalne. Ali mora se naglasiti da zato što je Ivo Sanader opljačkao vlastiti narod nisu svi u HDZ-u lopovi. Dapače u HDZ-u je veliki broj poštenih ljudi, ali oni nisu u vrhu HDZ-a. Zato Hrvatskoj neće pomoći nikakva rekonstrukcija HDZ-ove Vlade, ovoj Vladi i HDZ-u prije svega treba duhovna obnova, a u Hrvatskoj trebaju novi izbori koji će joj dati ne samo drugu, već i drugačiju i pošteniju vlast. Klub HDSSB-a neće podržati ovaj prijedlog rekonstrukcije Vlade, jer vas po plodovima vašim prepoznajemo. Čestitajući svim građanima Hrvatske božićne blagdane, i želeći svima sretnu, zdravu i bolju 2011. godinu, pozivam i ovu Vladu da se pridruži ovim željama, na način koji će najviše usrećiti građane Hrvatske, svojim odlaskom s vlasti. Imamo pet ispravaka netočnih navoda. Prvi je potpredsjednik Vladimir Šeks. Izvolite. Ja bih prvo izrazio svoje divljenje ovom spektakularnom dubinom plitkošću. Drugo, kolega Burić je spomenuo kirurgiju, ja sam metaforički govorio o kirurškim kirurškim zahvatima, ali u nekim pojedincima i u nekim strankama nije dovoljan i ne bi bio dovoljan kirurški zahvat, to je više u zoni psihoterapije, psihijatrije i zoni depresivne manije, u zoni šizofrenije, i umjetničkog dara za besprimjerno laganje. Dakle, čestitam gospodinu zastupniku Buriću da je ispravno postavio dijagnozu sebe i vlastite stranke. Prije nego dam riječ za povredu Poslovnika moram konstatirati da se liječnici miješaju u istražne i sudske stvari, a pravnici u medicinu, što je dobro, to je ovako jedan, znate da poznam ..., ali molim vas, ako može bez osobnih vrijeđanja to je moja stalna briga. I zato evo prije, htio sam to riječi, prije nego dam riječ za povredu Poslovnika gospodin Dinko Burić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, povreda Poslovnika je u više članaka, ali ja ću navesti samo 209. Gospodine potpredsjedniče Šeks ja osobno nikog nisam imenom uvrijedio, vi ste pokušali to meni imputirati ali, budite toliko strpljivi budite toliko strpljivi i tolerantni ali vjerojatno to što govorite, govorite iz vlastitog iskustva kada je u pitanju psihijatrija i psihoterapija. Evo gledajte, u što se to sve skupa pretvara, a vi niste se pozvali na, opet netočno. Međutim, imamo, ajde ovaj dan, poslije božića uoči Nove godine ne počnemo sa opomenama pa slično pa ćemo još trpiti dalje, do onda kada više nećemo moći istrpiti to. Evo, gospodin zastupnik Rajko Ostojić također povreda Poslovnika. **Ostojić, Rajko (SDP)** Povreda poslovnika gospodine predsjedniče, ja vas lijepo molim u ime svih građana Republike Hrvatske, u ime svih pacijenata, ime svih naših osiguranika, u ime svih zdravstvenih djelatnika da ne radite razliku među pacijentima, ne radite razliku u dijagnozi, ne radite razliku onima sa fizičkim zdravljem i onima sa duševnim smetnjama. Ovo što se danas govori u Hrvatskom saboru je prešlo granice ljudskosti, tome, ja vas lijepo molim da očuvate dignitet u ime svih građana, svih osiguranika i svih pacijenata. **Bebić, Luka (HDZ)** Jednom riječju nemojmo se baviti dijagnozom pogotovo ako smo za to nestručni, je li tako? Idemo dalje, ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Berislav Rončević. Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi kolega, ispravljam vaše netočne navode. U Remetinec se prvi dan uđe i zadnji dan izađe, isto tako i u državnu kaznionicu se prvi dan uđe i zadnji dan se izađe, može se ući i čiste i mirne savjesti, ali veće zlo uvaženi kolega Burić ovdje za ovom saborskom govornicom kritizirati nešto što osobno radite. Još donedavno kao dožupan Osječko-baranjske županije nelegalno ste od Doma zdravlja uzimali po 100 kuna po kardiološkom pregledu koji ste obavljali tamo, u klasičnom ste sukobu interesa, dakle zlorabili ste položaj i ovlasti, a za početak Domu zdravlja vratite novce, a Državno odvjetništvo u Valpovu već bi vas obradilo predmet samo da ste član HDZ-a već bi bio obrađen,

članak 209. jer govori kolega o nečemu što nije bila tema rasprave ali drago mi je da ste napomenuli ovo što ste rekli, doktor Burić i

liječim i dalje pacijente u Donjem Miholjcu i to za razliku od vas ne naplaćujući im ništa godinama jer je Tomislav Ivić obećao.../Govornik se isključio, ne čuje Luka (HDZ)** Ne možete dalje, to nije ispravak Poslovnika, to je rasprava, molim vas. Gospodin zastupnik Ivan Bagarić, ispravak.

upleli ste sve i svašta i ubacili HDZ-u kao optužbu, između ostaloga različita poduzeća pa i Plivu koja je ... davno prije i nema veze s HDZ-om, vaši su govori stvarno dakle to je netočan navod. Vaši su govori stvarno protkani osobnim beznadležnim i bezobzirnim obračunom s pojedincima i s HDZ-om. Ja ipak moram kazati da u vašoj medicinskoj ekspertizi kada ste spominjali autoimune bolesti jednu ste stvar točno kazali. Govorili ste o antitijelima koja se javljaju u tijelu. Vi ste jedno tipično takvo antitijelo. Bili ste gorljivi HDZ-ovac onda ste se iz svojih osobnih razloga i obračuna okrenuli isključivo protiv HDZ-a i to vam je osnovna misija. Vaša vi svoju nemate politiku, vodite je klonite se HDZ-a. vaša politika se doista može svesti na obračun sa pojedincima i sa HDZ-om sa ljudima s kojima ste do jučer bili u stranci i u kojoj ste do sada radili i ponikli. I to je u najmanju ruku nepristojno odnosno degutantno. Hvala. Naoružajte se strpljenjem. Imamo povredu Poslovnika, gospodin Dinko Burić. **Burić, Dinko (HDSSB)** Evo broj 209. članak 209. uvaženi kolega niste dobro slušali. Ja sam jasno i glasno rekao da nisu svi u HDZ-u lopovi, da ima poštenih i to veliki broj poštenih HDZ-ovaca. Ali oni nažalost nisu u vrhu stranke. Imamo ispravak gospodin Josip Salapić. Izvolite. **Salapić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Ja bih ispravio dva netočna navoda, na brzinu. Prvi je netočan navod da je HDZ remontna hala bez uspjeha i bez razloga za remonte. Gospodine Burić jedan podsjetnik, HDZ je prije dva tjedna u Osijeku pobijedio na izborima za mjesne odbore i to i HDSSB i SDP i to prvi puta nakon desetak godina pa da radimo dobre remonte govore naši izborni rezultati. Da je ova promjena u Vladi nova snaga i novi zamah za HDZ pred ulazak u EU to je točno. Treba se zahvaliti svim ministrima koji su radili u Vladi u teškim vremenima, a novim ministrima dati jedan novi vjetar u leđa za ulazak Hrvatske u EU. A taj naš ulazak u Uniju će osloboditi nova financijska novčana sredstva pa i za našu Slavoniju. Više od 800 milijuna eura bit će na raspolaganju za naše poljoprivrednike. A da nije sve tako crno u Slavoniji i Baranji govori i to da su brojni infrastrukturni projekti upravo iz Osječko-baranjske županije povućeni iz naše Vlade i iz naših ministarstava. Hvala lijepo. Hvala. U 11,24 je prošlo vrijeme za prijavu za raspravu od 10 minuta. I još imamo jedan ispravak gospodin zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolega Burić i ja bih se pridružio u ovom dijagnostičkom nadmetanju na neki način bih rekao. Ali uistinu mislim da je suvišno nakon ovog svega što su rekli moji prethodnici. Ali želim reći da ste netočno rekli da je HDZ zahvatila autoimuna i ostale bolesti. To je apsolutno netočno. Nego dapače u HDZ-u se stvara jedno novo zdravo tkivo. U prilog tome govore rezultati u Osijeku za izbore za mjesne odbore gdje ste prošli tako kako ste prošli. A drugo govorite o tjelesnom i duševnom zdravlju. Ovakve rasprave ne doprinose u ovom božićnom ozračju ni tjelesno ni duševno zdravlje. A ja osobno brinem za vaše duševno zdravlje, pa ovako kao stari ... bih možda mogao reći ako nemate dopunsko bilo bi ga dobro uzeti. Hvala lijepo. U ime kluba zastupnika SDSS-a gospodin zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite. Hvala vam. gospođo predsjednice Vlade, gospođe i gospodo kandidatkinje i kandidati za članove Vlade, kolegice i kolege. U ovom Saboru očito ima viška liječničkog mišljenja i viška pravnog mišljenja i to obilatog viška jednoga i drugoga i možda to ne bi ni bio problem kada ne bi bilo obilatog manjka i liječničke etike i pravne etike. To vas gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora kao jednog od zastupnika u ovom Saboru kojem je stalo do etičnosti u govorenju sa ove govornice, želim zamoliti ne koristeći ni poslovničko niti bilo koje drugo pravo da kao predsjedavajući iskoristite sve što možete da biste zaustavili ovu doista neobičnu inflaciju liječničkog mišljenja bez liječničke etike, pravnoga mišljenja bez pravne etike u ovom Domu. A sada mi dozvolite kolegice i kolege da kažem nekoliko riječi u ime kluba SSDS-a o onome zbog čega onome zbog čega smo se danas izvanredno okupili, a to je rekonstrukcija hrvatske Vlade. I odmah na početku da kažem kako u ime ovog kluba nisam izašao ni zato da bih kudio prijedlog rekonstrukcije Vlade, a još manje onih koji će doprinijeti toj rekonstrukciji svojim ulaskom u Vladu jer nisam našao nijedan valjan razlog zašto bih to činio. Također želim kazati da nisam izašao ni zato da bih hvalio ovaj potez, kao ni one koji su odlučili da se pridruže onome što će ovaj potez donijeti ili što bi trebao donijeti, jer još ne vidim sve razloge koji bi bili dovoljni da kažem pohvale na račun ovoga što činimo. Ali želim u ime kluba SSDS-a sada, danas sa ovoga mjesta kazati kako ovaj klub podržava rekonstrukciju i podržava predložene nove članove i članice ove Vlade. Isto tako želim kazati što je to povjerenje čime je motivirano, koje mi dajemo predsjednici Vlade i novim članovima Vlade. Prvo, mi u ovom potezu ne vidimo promjenu koja bi išla da stara lica zamjeni novim licima. Već vidimo namjeru da se sa novim ljudima počne provoditi nova politika, da novi ljudi počnu stvarati elemente nove politike koje su ne samo Vladi nego i Hrvatskoj potrebne. I ako mi dozvolite kolegice i kolege i gospođo predsjednice, mi te nove mjere u ime kluba SDSS-a vidimo u sljedećoj formuli, u formuli koju bismo izrazili matematički 2+2+1. Ta formula mjera 2+2+1 bi se sastajale ili trebale sastajati što se nas tiče gospođe i gospodo u sljedećem. Prvo, zaustavljanje rasta nelikvidnosti u državi. Nelikvidnost raste u posljednjih nekoliko godina zabrinjavajućom i brzinom i veličinom i dosegla je 35 milijardi kuna. Novi članovi i članice Vlade sa vama gospođo predsjednice, uz podršku koju imate od nas bi trebali osigurati da se taj trend rasta zaustavi jer ukoliko se taj trend rasta ne zaustavi onda nije moguće prekinuti gušenje privredne aktivnosti koje je u toku, nije moguće zaustaviti smanjivanje državnih prihoda koje je u toku i nije moguće zaustaviti porast nezaposlenosti koje je u toku. Drugu stvar koju očekujemo jeste zaustavljanje rasta nezaposlenosti koja je u prvih 8 mjeseci ove godine prešla 18%, djelomično zbog općih kriznih uvjeta oko nas, a u prvom redu po našem mišljenju zbog nedovoljne agilnosti i nedovoljne aktivnosti nas samih, a u nekim slučajevima nedovoljne inventivnosti. Zaustavljanje rasta nezaposlenosti smatramo ciljem, smatramo ciljanom metom, gospođe i gospodo, koju bi ova Vlada već u prvim mjesecima sljedeće godine morala pokazati ne samo u mjerama nego i u rezultatima. Treća mjera bi se morala odnositi na zaustavljanje pada proizvodnje, posebno one industrijske proizvodnje o kojoj su ovdje pojedine kolege i kolegice mnogo mnogo bolje i mnogo kompetentnije govorile nego što ja mogu govoriti u proteklim mjesecima pa i godinama jer je taj pad dosegao preko 4, 4,5%. Iz toga razloga je neophodno da se pronađu mjere koje će takav trend zaustaviti i preusmjeriti. Četvrto, što smatramo iznimno važnim i za što se uzdamo i vjerujemo s obzirom na sastav novih članova Vlade, novih predloženih članova Vlade jeste zaustavljanje pada investicija, bilo onih domaćih, bilo onih stranih jer od 2008. godine do danas investicije u Republici Hrvatskoj su se prepolovile. Od 83 milijarde kuna koliko su iznosile u 2008. danas su pale na oko 40 milijardi. Mi gospođe i gospodo moramo, naša Vlada mora gospođo predsjednice učiniti sve da taj pad zaustavi i da domaće i strane investitore usmjeri prema investicijskim mogućnostima koje u ovoj zemlji sigurno postoje. Ova zadnja mjera, ova koja se ne odnosi na 2+2 nego +1 će biti nešto što ponavljam u više navrata u ovom Saboru, bilo povodom donošenja proračuna, bilo povodom rebalansa proračuna, a to je pitanje boljeg i pravednijeg reguliranja bankovnog kapitala u Republici Hrvatskoj jer su cijene bankovnih usluga i visine kamata jedan od izvora gušenja privrednog rasta i jedan od izvora činjenja naše privrede nekonkurentnom i nekompetentnom na međunarodnom tržištu. Jer naše kompanije koje izvoze već unaprijed postaju nekonkurentne upravo zbog toga što je cijena bankovnog kapitala u Hrvatskoj takva da ih već sama po sebi čini nekonkurentnom. I stoga gospođo predsjednice, mislim da je vrijeme da se pronađu mjere koje će bankovni kapital u Hrvatskoj regulirati na takav način da on neće predstavljati gušenje privrednoga rasta, neće predstavljati gušenje izvoza i rušenje ukupne konkurentnosti naše ekonomije. Drugim riječima, klub Samostalne demokratske srpske stranke ne očekuje od novih ljudi, novih članica i članova Vlade samo gašenje vatri niti krpljenje rupa već brzu primjenu mjera koje će učiniti da ono što treba padati, a to su nelikvidnost i nezaposlenost, ne raste, a ono što treba rasti, a to su proizvodnja i investicije, ne padaju. To u ovim uvjetima izgleda kao nemoguća misija, izgleda kao nemoguć zadatak, ali vi ste se toga prihvatili i dobili ste naše povjerenje i mi zbog toga cijenimo vašu gestu. Ali bismo htjeli kazati da ovdje nije riječ samo o našem povjerenju prema vama niti je pak samo riječ o povjerenju građana prema vama i prema Vladi u cijelosti. Kolegice i kolege, htio bih kazati da je ovdje zapravo riječ o našem društvu i riječ je o našoj državi koje se nalazi u doista kritičnom momentu hoće li imati snage za preokret, hoće li imati snage za preusmjeravanje od trenda koji ne traje od jučer, koji ne traje od 2008., koji ne traje od 2007., koji traje mnogo duže i za koji bismo mi trebali imati snage da taj trend za početak zaustavimo, a nakon toga ga preusmjerimo. Htio bih također reći još dvije stvari, posebno predsjednici Vlade i novim članovima Vlade kao član vladajuće koalicije, kao član stranke koja ovoj rekonstrukciji daje povjerenje. Prvo, mi mislimo da ne može biti nikakve politike koja će zemlju izvesti iz krize ukoliko se neće voditi računa o regionalnoj razvijenosti i o izjednačavanju razvijenosti u Hrvatskoj. Razlike koje postoje između Zagreba i Vukovara, razlike koje postoje između Rijeke i Knina, razlike koje postoje između Zadra i Gline su nedopustive. Nedopustive iz niza aspekata zato što po mojem mišljenju i po našem mišljenju te razlike dovode do toga da ljude stavljaju u položaj koji je suprotan i temeljnim odredbama našeg Ustava, ne samo mehanizmima socijalne države nego i mehanizmima elementarne građanske ravnopravnosti i elementarne ravnopravnosti u pogledu stjecanja prava na obrazovanje, stjecanje prava na rad. Ja vas sa ove govornice gospođe i gospodo želim pozvati da učinite sve da se to počne mijenjati. Jer ljudi koji žive u Vukovaru, Kninu, Glini zavređuju barem minimum onih mogućnosti i njihova djeca koje imamo mi koji živimo u Zagrebu, u Rijeci, Puli ili Dubrovniku. Isto tako bih htio kazati budući da je sastav Vlade takav da predstavlja u znatnoj mjeri ljude koji vode naše gospodarstvo i to je sigurno dobro i to je u ovim okolnostima sigurno neophodno. Ali bih vam htio kao jedan od koalicijskih partnera podsjetiti na činjenicu da politiku rasta vezanu uz investicijsku politiku ili bilo koje druge mjere nećemo moći osigurati ukoliko sa sindikatima nećemo obnoviti partnerstvo i razvijati to partnerstvo. Isto tako, tu politiku nećemo moći osigurati ukoliko nećemo učiniti da položaj zaposlenih posebno radnika u Hrvatskoj bude bolji nego što jest, da njihova pravna sigurnost, da njihova radna sigurnost i ukupna prava koja bi trebali imati iz rad ne budu iz dana u dan ruinirana i ne budu iz dana u dan smanjivana. Iz toga razloga mi vjerujemo da ćete i ove dvije stvari o regionalnoj razvijenosti kao i o socijalnim partnerima, radno ovisnom stanovništvu voditi jednako računa kao i o onome što su vaši osnovni ciljevi zbog kojih dolazite u Vladu. Želim ponoviti još jedanputa da vašim izborom ova Vlada po mišljenju kluba Samostalne demokratske srpske stranke dobiva mnogo. Isto tako, želim kazati da to nije samo šansa ove Vlade, nego da je to i šansa ovoga društva. I iz toga razloga ćemo vas podržati. Hvala vam.

O čemu se ovdje radi? Po mišljenju kluba HNS-a i HSU-a sve što se radi mora imati neki smisao ili bi trebalo imati neki smisao. Ovo što je moj uvaženi kolega Pupovac upravo izgovorio bilo bi opravdano po našem mišljenju da se radi o početku mandata četverogodišnjeg mandata jedne Vlade, pa sad ta Vlada ima različite zadaće koje treba obaviti. Međutim, kao što znamo ne radi se o tome. Dakle, ovo nije početak mandata ove Vlade. Ovo je kraj mandata ove Vlade. Objektivno govoreći ova Vlada do početka predizborne kampanje ima recimo 8 mjeseci. Praktično gledajući ovaj Sabor će zasjedati još otprilike šest i pol mjeseci. Prema tome, o čemu se ovdje radi? Ova Vlada ima dvije zadaće završiti ono što je počela čisteći u svojim redovima što se korupcije na visokoj razini tiče i po mogućnosti okončati pregovore i to što prije. U ovom vremenu koje je preostalo i to je puno, i to je puno. Da bi se bilo šta moglo očekivati izvan toga je naprosto apsurdno, ako se u sedam godina, u sedam godina nije uspjelo zaklinjući se u svakog čovjeka ponaosob koji je u međuvremenu demisionirao, otišao, završio u zatvoru, pritvoru, na sudu itd. nije uspjelo ništa napraviti pozitivno što se gospodarstva tiče nego smo tu gdje jesmo, da će se to sad napraviti sa 6 i pol mjeseci Sabora i 8 mjeseci prije početka predizborne kampanje pa to zbilja ne može nitko u ovoj Sabornici uključujući i ovdje prisutne članove i članice Vlade i buduće članove i članice Vlade vjerovati. Da vidimo tko odlazi. Odlaze bivši ili uskoro bivši ministri Šuker, Matulović-Dropulić, Vukelić, Biškupić. ljudi koji su krajnje nepopularni u javnosti i uz čija imena se vežu različite afere u medijima diskutirane na široko. Biškupić, za koga je poznato da je vrlo blizak bivšem premijeru Sanaderu i sam je tražio na početku da ga se Dakle, ljudi koji su nepopularni, za čija imena se vežu afere i jedna osoba koja je direktno vezana sa bivšim premijerom. Tko ostaje? Ostaju također neki ljudi za čija je imena se u javnosti vežu vrlo velike afere i gdje su neki ljudi koji su na čelu javnih tvrtki u kojima su oni kao ministri bili nadležni u ovom trenutku u pritvorima ili na sudu. Međutim, koji očito ili uživaju povjerenje ili su prejaki unutar HDZ-a pa imaju previše zastupnika u ovom Saboru. Pa prema tome, sama ta činjenica da se za njihova imena vežu afere i nije opasna zato što ovdje imaju preveliku podršku podršku i presnažni su u samoj stranci. Što je funkcija ovih smjena 8 mjeseci prije vjerojatnog raspuštanja Sabora zbog izbora kada je proračun za zadnju godinu mandata ove Vlade već donesen, definiran, ovdje reklamiran kao najbolji od svih proračuna ako se sjećate i koji vjerojatno već postoji spremni plan za rebalans tog najboljeg od svih mogućih proračuna koji se ovdje u Saboru tako hvalio. Prema tome što je funkcija ovih smjena? Po mišljenju nas u klubu HNS-a i HSU-a funkcija ovih smjena je da se osiguraju prvi ljudi na listama HDZ-a za izbore za Sabor. Jer niti Šuker, niti Matulović Dropulić, niti Vukelić, a vjerojatno ni Biškupić ne mogu biti prvi ljudi na listama HDZ-a za Sabor. I kad bi se to mijenjalo recimo samo mjesec dana prije raspuštanja Sabora, bilo bi možda malo preočito, i možda ne bi imalo efekta. Jedina logika koju mi vidimo u ovim smjenama, je da se osiguraju ovim ljudima koji dolaze potencijalno, a normalno je da bivši ministri budu na čelu ili prvi ljudi na listama u pojedinim izbornim jedinicama, je da se izbjegne da Šuker, Matulović Dropulić, Vukelić i Biškupić eventualno budu prvi ljudi na listama HDZ-a na izborima za Sabor koji će biti sljedeće godine, nego da to budu ovi ljudi koji danas dolaze, dakle da ne budu oni koji su nepopularni i u velikoj mjeri kompromitirani u javnosti, nego neki novi drugi ljudi. Tko dolazi u Vladu i zašto? E pa sad ovo je samo u Hrvatskoj. U situaciji u kojoj premijer koji je započeo ovaj mandat, u bijegu, u zatvoru, u kojoj potpredsjednik Vlade koji je započela ovaj mandat, na sudu i djelomično osuđen i bio u pritvoru, u kojoj je jedan ministar nepravomoćno osuđen na četiri godine zatvora, u kojem je blagajnik stranke koja nosi ovu Vladu u pritvoru ispričao takve stvari da kao što mediji kažu USKOK će ispitivati cijelu Vladu, u kojoj cijeli niz ljudi koji su na čelu državnih tvrtki u pritvoru, ili bio u pritvoru i na sudu, a uz to su i članovi ove stranke, zašto vi dame i gospodo kandidati za ministrice i ministre ulazite u ovu Vladu? Zašto ulazite? U svakoj normalnoj zemlji za samo jednu od ovih afera cijela Vlada bi dala ostavku. Za samo, ne malu aferu, da je premijer koji je započeo ovaj mandat u pritvoru u bijegu, bi dala cijela Vlada ostavku. Pretpostavljam da ni vi ne mislite da u 8 mjeseci možete nešto promijeniti i napraviti, ukoliko naravno ne računate da ćete ukinuti izbore pa više neće biti izbora. Što vi radite? Spašavate HDZ? Pa ne treba HDZ vas da bi se spasio, spasit će se on i ovako. Vi produžujete vlast HDZ-ove Vlade. Zašto produžujete vlast HDZ-ove Vlade? Tu Vladu više nitko ne želi u ovoj zemlji. Ta Vlada nema legitimitet, ta Vlada nije dobila izbore, osoba koja je dobila izbore je u pritvoru u Austriji, prema tome nitko ne želi tu Vladu, u uvjetima kad je vodstvo Vlade koja je započela ovaj mandat u pritvoru ili na sudu, u svakoj normalnoj zemlji odavno bi bili na izborima. Do kada namjeravate produžavati mandat ove Vlade? Klub HNS-a i HSU-a glasat će protiv ove Vlade. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo netočan je navod gospođe zastupnice Pusić koja kaže rekonstrukcija Vlade je u funkciji osiguravanja prvih mjesta na listama HDZ-a za sljedeće parlamentarne izbore. To je netočan navod gospođo Pusić. Upravo suprotno, svrha i smisao rekonstrukcije Vlade je boljitak svih građanki i građana Republike Hrvatske, gospodarski oporavak, ulazak Hrvatske u Europsku uniju, kao i nastavak bespoštedne i beskompromisne bitke u borbi za, protiv korupcije. Hvala lijepa.

kao što nećete ni određivati ni o tome tko će biti prvi na listama Hrvatske demokratske zajednice. A kad govorite o demokratskim standardima, onda pogledajte vašu stranku. Od Ferenščaka, od dugova u Varaždinskoj županiji, od Zlatara, itd., a kad već pričate o standardima pogledajte recimo susjednu Sloveniju u kojoj ministar koji je napravio mali prometni prekršaj, samo mali, bio je malo pod utjecajem alkohola, pa je odmah ponudio ostavku i napustio svoje političke funkcije. A što je napravio vaš Čačić? Što je napravio vaš Čačić? Što je napravio vaš Čačić? Zna i hrvatska i mađarska javnost. Umjesto da se prihvate demokratske standarde, niste spremni prihvatiti demokratske standarde, i ne borite se ni protiv korupcije ni ništa. To je vaša stranka. Sramite se vi. Vi se sramite, a ne mi. Hvala. Nemojte dobacivati, i nemojte pogotovo dobacivati uvredljive riječi, pa ćemo ranije završiti ovu sjednicu ako toga ne bude. **Šuica, Dubravka (HDZ)** Pa ispravljam nekoliko netočnih navoda gospođe Pusić. Gospođa Pusić pita zašto ulazite gospodo u Vladu, koji je to razlog, i čudite se da nije točno da oni žele pomoći ovoj državi da se izvuče iz krize. Pa vjerojatno žele svojim znanjem, svojim sposobnostima, svojom profesionalnošću, svojom svježinom kao što je predsjednica stranke rekla i predsjednica Vlade unijeti nešto novo u ovu Vladu. Vi ste govorili o listama i pokušali ste uredovati o listama za izbore, mislim da to uopće nije bila tema i to nije razlog zbog čega oni ulaze. Isto tako kažete nitko više ne želi ovu Vladu. mi imamo većinu, vidite i danas imamo većinu u ovom Hrvatskom saboru, da imamo više od potrebne većine, i dokle god imamo tu većinu, to je odraz naših izbornih rezultata i mi imamo na to pravo i to je demokratsko pravo, i to je demokratski standard. Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo ova izlaganja gospođe Pusić nisu me baš iznenadila, jer bahato se i njihov predsjednik postavlja isto. Gospođo Pusić, toliko ste neistina i objeda izrekli da je to naprosto sve teško ispraviti u jednom. Jedna je stvar činjenica, istina, nije pobijedio jedan čovjek na izborima, nego je stranka HDZ-a pobijedila

ima cijela godina, ova Vlada je u kontinuitetu i ona ima svoje ciljeve i zadaće koje će obaviti. I još nešto, sramotno je to kada se spomene gospodin Čačić, Ferenčak, sramotno je kada se Čičin-Šain spomene, vaši članovi, kada se spomene načelnik Zlatara zbog kojeg godinu dana nisu primale tete u vrtićima plaću, to je sramotno da se vi vrijeđate. vi vrijeđate. Da vrijeđate se jer ste bahati, licemjerni, pa recimo otprilike kao gospodin MIlanović. **Bebić, Luka (HDZ)** Gospođa zastupnica Ana Lovrin, ispravak netočnog navoda. **Lovrin, Hvala lijepo gospodine predsjedniče, u nizu netočnih navoda, ali evo jedan, gospođa zastupnica je rekla da bi svaka Vlada dala ostavku da je izbila ijedna afera u javnosti, to nije točno. Jer upravo Vlada HNS-a i SDP-a nije podnijela ostavku nakon što je pravomoćno utvrđen sukob interesa ministra Čačića koji je državne poslove davao svojoj vlastitoj firmi, dapače nakon toga a nije bilo instrumenata da ga se dalje ide od utvrđenog sukoba interesa, nakon toga isti čovjek je izabran za predsjednika te stranke ali to je u trendu jer članovi predsjedništva te stranke da sada ne ponavljam i ne nabrajam imena

Pa to je članak 209. obzirom da se ispravlja nešto što ja nisam rekla i o čemu nisam uopće govorila. Ali kada je već ispravljeno da kažem što se tiče povjerenstva koje je ovdje utvrdilo sukob interesa, Državno odvjetništvo je na pitanje vašeg uvaženog kolege Markovinovića, odgovorilo a odgovor je distribuiran svima nama, da što se toga tiče čak i USKOK istraživao i nema nikakvog temelja za sumnju u sukob interesa, prema tome, taj odgovor imate od Državnog odvjetništva, a ne od HDZ- ovog povjerenstva i molim vas da se držite istine.

prije mjesec dana je bila ovdje rasprava kada ste pokušali oboriti Vladu, raspravom i glasovanjem o povjerenju predsjednici Vlade. Predsjednica Vlade je dobila povjerenje u ovom Domu prije mjesec dana dobrom većinom, prema tome, netočna je vaša tvrdnja da ovu Vladu nitko ne želi, ovu Vladu ne želite vjerojatno vi, to je vaše demokratsko pravo da ne želite ovu Vladu ali nemojte tvrditi pogrešno i protivno svim zaključcima logike da ovu Vladu nitko ne želi, ne želite ju vi i to je u redu da je vi ne želite, a mi ne želimo opet vas za Vladu.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo, zadnja rečenica sam se javila od gospođe Pusić, rekli ste gospođo Pusić da ovu Vladu nitko neće, a i u kontekstu u daljnjoj raspravi ste rekli neće nitko ni HDZ. da je to tako, da je to tako onda HDZ na ovim lokalnim izborima koji su se desili u više gradova, ne bi pobijedio, a pobijedio je, evo to je vama muka i još dugo niz godina nećete vi biti premijerka pogotovo vi da bi vi vodili Vladu, to otpišite, to nećete doživjeti. Koliko god se vi brinuli i koliko god ćete vi vikati u ovoj Sabornici, vas neće Hrvatski narod i ad acta. **Bebić, acta. **Bebić, Luka (HDZ)** Dobro, znat ćemo na izborima, ne znamo sada ništa. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Andrija Hebrang, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođo predsjednice Hrvatske Vlade, gospodo potpredsjednici, ministri i budući ministri i dragi kolegice i kolege. Evo, sa velikim zanimanjem sam slušao ovu stručno medicinsku raspravu u kojoj su pljuštale dijagnoze i s jedne i s druge strane, pa sam na trenutak mislio da sam na jednom svom stručnom kongresu. NO, mogu vam reći tamo su naše rasprave još žučnije nego ove ovdje, stoga to ipak treba svesti na demokratske okvire i to je demokracija, jedino što je dobro što u demokraciji konačnu dijagnozu i terapiju ne propisuju konačno nego naši birači. Pa prema tome, svatko kako se ponaša pred mikrofonom može očekivati i takvu dijagnozu i takvu terapiju od naših birača. NO i u tome smo još bolji od nekih drugih parlamenata jer mi jedan drugom pljusnemo dijagnozu a oni si pljusnu šamar i vidim da to isto ide u okvire demokracije koje mi nadam se nećemo slijediti. Rasprava je žučna zato što je ozbiljna tema, rekonstrukcija Vlade je ozbiljna politička tema u svim parlamentima svih zemalja, pa naravno i kod nas. Pa ću se ja usredotočiti na to zašto rekonstrukcija, zašto u ovom trenutku i zašto mi u Hrvatskoj demokratskoj zajednici smatramo daje dobar trenutak i da su dobra kadrovska rješenja. Dakle, rekonstrukcija Vlade u ovom trenutku zbog toga što je Vlada premijerke Jadranke Kosor odradila jednu vrlo tešku dionicu od godine i pol, vrlo tešku dionicu u kojoj je postigla rezultate o kojima ću ja sada nabrojiti, s kojima se netko hoće a netko neće složiti i to je demokracija. Slijedi završnica od godinu ili godinu i nešto dana, a svaki dobar trener prilagođava svoju momčad strateškim zadacima, strateški zadaci zadnje godine su nešto drugačije nego u prethodnom dijelu mandata od godinu i pol, iz strateških razloga i strateških ciljeva i političkih zadataka mislim da je ovo pravi trenutak da se napravi rekonstrukcija u kojoj ne možemo reći odlaze loši dolaze bolji, nego jednostavno trebamo reći takav je strateški trenutak da zahtjeva drugačiji pristup i drugačiju političku borbu za ciljeve koje si je Vlada gospođe Kosor postavila i koji su zapravo ciljevi velike većine Hrvatskog naroda i Hrvatskih građanki i građana. Dakle, u proteklih godinu i pol gospođa Kosor sa svojom dosadašnjom Vladom i svojim dosadašnjim ministrima pokazala je kako se preuzima kormilo kada brod počinje tonuti. Ona je dobila svoj mandat u trenutku kada je val svjetske i naravno europske gospodarske krize zapljusnuo i Hrvatsku. To je bio trenutak kada su svi naši gospodarski pokazatelji krenuli nizbrdo, trenutak kojeg smo se bojali, koji je došao u Hrvatsku nešto kasnije nego u drugim zemljama zbog strukture našeg gospodarstva koje se temelji na uslugama, oni kojima se temelji na materijalnoj proizvodnji došli su nešto prije nas na red, ali naravno da nas ta kriza nije mogla zaobići. I mislim da je dosadašnji sastav Vlade gospođe Kosor dobro odgovorio tom zadatku u tom trenutku i političkom i gospodarskom jer se uhvatio cijeli tim u koštac sa novim okolnostima. I zato je Vlada donijela mjere gospodarskog oporavka, i zato je Vlada prionula na posao, provodila je te mjere, kako ih je provodila možemo politički različito gledati, ali pokazatelji su neumitni i pokazatelji su oni koji kažu da ih je provodila dobro, jer se u ovom trenutku Hrvatska nalazi na svom putu izlaska iz te krize. I to je taj strateški momenat o kojem sam govorio kada doista treba promijeniti tim jer dolazi nešto gdje je borba drugačije nego u samoj najdubljoj krizi. Dakle, što kada mislim i kažem da Hrvatske izlazi iz krize što pod tim podrazumijevam? Prije svega moramo reći da smo vrlo zadovoljni s onim što slušamo o HRvatskoj kada idemo u Bruxelles na sastanke naše. Evo kolega Klemenić i ja smo nedavno bili pozvani na Odbor za financije IPP-a i tamo je bila vrlo ozbiljna, ja bih rekao najozbiljnija europska tema, a to je financijski plan za sljedećih 10 godina do 2020. godine. I tamo su uspoređivali ne životni standard o tome ću malo kasnije, nego su uspoređivali financijsku disciplinu pojedinih zemalja. I mogu vam reći da smo se osjećali vrlo ponosno kada smo slušali što se govori o HRvatskoj. HRvatskoj. EU u ovom trenutku zbog raznih interesa s jedne strane onih koji disciplinirano rade i troše i s druge strane onih koji su malo manje disciplinirani, nije uspjela donijeti svoj proračun. Europa ide u privremeno financiranje. Hrvatska je svoj proračun donijela među prvima u Europi. I na taj način utrla siguran okvir razvoju gospodarstva u 2011. godini. Slušali smo isto tako i pohvalne pokazatelje koji govore kako smo u krizi u stanju gospodariti s onim što smo stvorili. Najveći problem zemalja EU da su se u krizi toliko prezadužili da je pitanje dogovora koliko će godina, a trebat će ih jako puno biti potrebnih za popraviti ono što su potrošili u krizi. Pa su zato uspoređivali dva pokazatelja. Jedan je deficit državnog proračuna. Deficit državnog proračuna EU prelazi 6%, deficit hrvatskog proračuna je planiran ispod toga. I tu smo dobili velike komplimente. I njihov cilj je naravno da kada Hrvatska postanemo redovna članica i to su izrijekom rekli da Hrvatska bude jedna od primjera kako se u krizi ne dozvoli porast deficita iznad 6%, a mi smo dokazali u svojim dosadašnjim proračunima i u sljedećem proračunu. Drugo što se analiziralo to je javni dug u odnosu na bruto domaći proizvod. Hrvatska ima negdje oko 47, 48%, EU ima nažalost preko 60%. Neke članice preko 80, a neke preko 100%. I tu su ukazali na kvalitetan rad hrvatske Vlade u proteklih godinu i pol koji je rezultirao održivim javnim dugom. I bili smo ponosni kada smo slušali kako može jedna Hrvatska koja nije članica u smislu financijske discipline u smislu financijske ispravnosti svojih odluka u smislu discipline u javnom zaduživanju biti bolja od velikog broja članica EU. I mislim da je to Vlada premijerke Kosor odradila odlično. A ne mislim to samo ja, nego i oni koji su nam o tome govorili. Drugo što treba pripisati ovoj Vladi u plus jest jučer objavljeno izvješće Eurostata o standardu europskih zemalja, članica i ne članica EU. Taj standard koji se mjeri prosječnom kupovnom moći građana u Hrvatskoj je u najdubljoj krizi u odnosu na standard EU popravljen. To smo mi i najavljivali, jer smo govorili da je prosječna plaća u krizi čak porasla za 1% u HRvatskoj, a sada imamo potvrdu Eurostata koji kaže sljedeće: "Ako je standard EU svih članica 100%, Hrvatska ima 65%". Jesmo li mi zadovoljni s tim? Naravno da nismo i težit ćemo ići prema gore. Ali usporedne zemlje u regiji, zemlje koje nisu imale krvavi rat, kojima nije 30% teritorija uništeno, sva infrastruktura, koji nisu morali kupovati oružje, koji nisu imali milijun izbjeglica i prognanika, te zemlje stoje daleko, daleko lošije od nas. Pa u usporedbi sa 65% od srednjeg standarda Europe koji ima Hrvatska, samo ću spomenuti da Srbija ima 37%, da Makedonija ima 36%, da Bugarska članica EU ima 44% od europskog standarda. I to je dosadašnja Vlada napravila i to je dosadašnja Vlada zaslužna i to joj treba upisati u dobre rezultate. Ja znam da će netko reći jedno su brojke drugo je stvarnost. Stvarnost svaki gleda kroz svoju prizmu, a brojke trebamo ipak gledati kroz jednu prizmu koja se zove objektivnost. U ovom trenutku odlaze 4 ministra koja su doprinijela ovome o čemu sam sada govorio. Prema tome, ne govorimo o odlasku loših nego govorim o odlasku onih koji su odradili svoju dionicu dostojno i dostojanstveno. I govorimo o dolasku onih koji sam siguran, jer ih poznajem i svoju dionicu odraditi dostojanstveno i dostojno članu hrvatske Vlade. I zašto baš ovakav izbor ovih časnih ljudi? Kao što je rekla premijerka pred nama su dva velika zadatka koja moramo dovršiti u sljedećih nekoliko mjeseci. Pretpristupni pregovori koji moraju biti gotovi do polovine godine i gospodarski oporavak koji mora ići puno bržom putanjom u fazi oporavka nego što je bio u fazi izlaska iz same krize. I zato u ovu Vladu ulaze vrhunski stručnjaci kao što je kolega MIlošević, kao što je gospođa Martina Dalić, ljudi koji mogu dati u zadnjoj etapi novog daha, novih ideja, novu potporu da bi mi za godinu dana ove pokazatelje o kojima sam govorio mogli isticati sa još više ponosa. I zato je dobar strateški trenutak i zato je dobar odabir kadrova i zato su dobre i pozicije i razmještene pozicije kadrovske na potpredsjedničkim mjestima jer mislim da se radi o ljudima koji su kompatibilni, koji mogu međusobno surađivati i koji mogu Hrvatskoj osigurati onaj standard koji zaslužuje, a to je pri vrhu, a ne samo pri sredini standarda I zato smatramo da je i vrijeme i odabir kadrova dobar. A kolege koji nam se vraćaju u Sabor siguran sam da će popravit kvalitetu rada našega kluba i našega Sabora sveukupno, da će u našu političku bitku uvesti što više argumenata, što manje emocija, što više istine, a što manje dijagnoza, što više onoga što je dobro za Hrvatsku, a što manje onoga što u očima naših birača baš ne izgleda simpatično, a to su naše svađe i često neprimjerene riječi. I siguran sam da će ova Vlada uspješno dovesti Hrvatsku do potpisa ugovora, izvesti ju iz krize. I još sam u jednu stvar siguran kao član Hrvatske demokratske zajednice, da će upravo sa ovim kadrom i sa ovim sastavom ova Vlada pripremiti sve za sljedeće izbore da bi i iza tih izbora u istom sastavu nastavila voditi Hrvatsku u Europskoj uniji i na taj način spriječila jednu jednu veliku kletvu moga kolege Zorana Milanovića koju je jučer izrekao, a to je da će Hrvatska pocrveniti. Hrvatska neće pocrveniti, bila je crvena 50 godina od stida, bila je crvena i proteklih nekoliko godina od krvi. Hrvatska nikad više neće biti crvena i sa tom željom čestitam vam sretan Božić uzdignute glave jer ja sam ga čestitao i prije '90., zato sam dobivao po glavi od kolega s lijeve strane i zato razumijem one koji do '90. nisu smjeli čestitati Božić. Ali zato imamo svoju Hrvatsku i svoju Vladu pa sretan Božić i onima koji su ga slavili prije, koji ga slave sada i koji će ga počet slavit u budućnosti. Hvala.

Hvala lijepo, gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovana predsjednice Vlade. Rasprava u ime našeg kluba će biti velikim dijelom očekivana jer mi ćemo naravno poduprijeti pravo predsjednice da bira suradnike, svoje suradnike i da i javnost i zastupnici, svi znamo da se ovaj puta radi o ministrima za koje se može reći da su ministri ove predsjednice Vlade jer će naravno se tako dijeliti i odgovornost. Na kraju ovog mandata odgovornost će prije svega predsjednice biti vaša, vaša prije svega, vaša prije svih, ali onda naravno i naša, svih nas koji vas podupiremo. Mi ćemo na kraju morati položiti račune. Nije tajna da je nas nekoliko zastupnika iz kluba mislilo da je ovu rekonstrukciju Vlade trebalo napraviti i ranije, da je možda trebalo zagrabiti i nešto dublje, ali držimo da je bolje napraviti rekonstrukciju sada sada nego je ne napraviti. Godinu dana do izbora je puno. To govorim prije svega onima koji govore da je ovo prekratak rok. Puno je u politici, puno je u gospodarstvu, puno je u standardu. Ako pogledate što se dogodi u politici u godini dana, koliko imena nestane, koliko imena nastane, a koliko ljudi pokaže neko drugo lice nama novo. Što to znači u gospodarstvu, koliko se u godini dana tvrtki zatvori, ne usudim se ove godine reći koliko se otvori. Što to znači u standardu, koliko ljudi stigne na zavode za zapošljavanje. I nitko nema pravo gubiti godinu dana, uopće nema pravo gubiti vrijeme, a naročito ne čitavu godinu. Ako pitate građane onda će ispasti da su u Hrvatskoj stalno neki izbori. Kad bismo išli po logici da je godinu dana pred izbore godinu u kojoj se ništa bitno ne mijenja pa bismo onda rekli da svaka nova Vlada na početku mandata, ne naravno vi koji sada dolazite, ima 90 dana do pola godine za programe i za uhodavanje. Pa kad se onda sjetimo da u i lokalni izbori u kojima uvijek sudjeluju i zastupnici i Vlada doći ćete do pola mandata. To nema ozbiljne zemlje koja bi mogla izdržati. Prema tome, potpuno je logično da se i odgovorno uostalom, da se i zadnju godinu mandata radi punom parom i sa istom takvom i odgovornošću. Osim toga, postoje zemlje gdje ovakve promjene i ovakve pojave nisu neka velika novost. Pogledajte Francusku koja je također imala rekonstrukciju Vlade otprilike negdje godinu dana prije izbora. Novim ministrima želim reći da je zapravo, da im treba reći sretno, trebat će vam sreće. Na vrijeme je sada možda jedan drugi dio programa koji Hrvatska očekuje. Vraćanje povjerenja ili možda preciznije, stvaranje povjerenja u pravnu državu investitorima koji u Hrvatsku trebaju doći, rad u gospodarstvu, u rušenju administrativnih barijera i dizanju standarda. Nemate puno vremena, ali sam uvjerena, većinu vas poznam, da to možete i zato ponavljam još jednom sretno. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa predsjednica Vlade Jadranka Kosor. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Gospođe i gospodo zastupnici. Evo nakon što su govorili predstavnici klubova mislim da je trenutak da samo reagiram na nešto od onoga što je izrečeno, što mi se čini važnim, a prije svega želim reći jednu činjenicu. Ona je pravna, ali ona je i svaka druga. Oko nekih koji su govorili da će i na ovaj način mandat Vlade biti produžavan, dakle mandat Vlade se ne produžava, mandat Vlade traje do izbora. Mandat Vlade traje do izbora i to je isto tako ustavna kategorija. Isto tako želim reći što je činjenica i koju poznaju svi u političkom životu, izbore dobivaju ili gube stranke i ove izbore je dobila stranka kojoj sam na čelu i nakon toga smo formirali koaliciju koja je vladajuća koalicija. Ta koalicija je stabilna, ponavljam još jedanput i Vlada Republike Hrvatske koju ja vodim danas ima potporu zastupnika i zastupnica i to je također činjenica koja je zapravo isto tako ustavna kategorija, a ja mislim da u parlamentarnoj demokraciji zadaća sviju nas jest poštovati Ustav, poštovati parlamentarnu demokraciju i činjenicu da Vlada odgovara Saboru što znači da Vladu bira Hrvatski sabor, da biraju zastupnici i zastupnice. I dok god Vlada ima povjerenje dotle Vlada ima mandat. Prema tome, na sve pozive koje sam čula iz oporbenih redova da bismo trebali dati ostavku i da bismo trebali ići na izbore ne prihvaćam, ne prihvaćamo. Dapače, mislim da smo od srpnje prošle godine napravili iznimno puno dobroga posla. Ako ništa drugo odblokirali smo pregovore. Sjetite se kakva je situacija bila u srpnju prošle godine. Dakle, pregovori beznadno blokirani, neriješeno pitanje pitanje koje bi moglo biti ključ za deblokadu pregovora i sve smo to zajedničkim snagama. Dakle, vladajuća koalicija uspjeli završiti do kraja prošle godine. I ponavljam još jedanput. Mi danas imamo otvorena sva poglavlja, 28 zatvorenih. I voljela bih kad bih svjedočila danas, na žalost ne svjedočim zajedno sa svima vama, da barem tu činjenicu podupru, neću reći priznaju ali da podupru barem pojedinci iz oporbenih redova. Jer strateški cilj Hrvatske, ulazak u Europsku uniju morao bi biti zajednički cilj barem prema onom savezu za Europu koji smo zapravo davnih dana i sklopili. danas svjedočimo tome da su usko stranački interesi kod nekih iznad onih interesa koje zovemo interesi za Hrvatsku i za budućnost Hrvatske. Moram reći unatoč tome što se dugo bavim ovim poslom i što sam dugo u politici da sam zaista bila osuknuta nekima od rasprava jer je ispalo da danas raspravljamo o Hrvatskoj demokratskoj zajednici, a da ne raspravljamo o Vladi i o tome što će Vlada raditi u sljedećoj godini. Prema tome, nitko neće određivati nego samo Ustav Republike Hrvatske do kad ćemo mi raditi u ovom sastavu. Samo Ustav Republike Hrvatske i svakako vladajuća većina u Hrvatskom saboru. I voljela bih da smo dobili umjesto riječi mržnje, umjesto riječi ponižavanja i Vlade u cjelini i Hrvatske demokratske zajednice i mene osobno da smo dobili koju riječ potpore i ohrabrenja i zajedništva u borbi protiv korupcije. To na žalost danas nismo čuli. Dapače,

o bilo kakvom lopovluku koji je proizašao u njedrima neke druge stranke onda čujemo dobacivanje sram vas bilo zastupnicima Hrvatske demokratske zajednice. Ja mislim da je to prije svega nepristojno, ali isto tako da to pokazuje da neki i u ovom Parlamentu što je žalosno ne podupiru apsolutno ni u jednom segmentu Vladu Republike Hrvatske u borbi protiv korupcije jer se očito boje da bi ta borba došla i do njihovoga praga. A ja još jedanput i ovom prigodom i sada pozivam sve nije kasno, pridružite nam se, dajte potporu, dajte izrecite i vi jednom rečenicu koja glasi: Borba protiv korupcije do posljednjeg daha bez obzira na ime i prezime i bez obzira na na političku opciju i tko kojoj stranci pripada. I zadnje što želim reći budući da je gospođa Pusić izrekla nešto što se čudim da ne zna, da će USKOK ispitivati cijelu Vladu. odnosno Državno odvjetništvo je to demantiralo. Dakle, gospođa Pusić citira napise iz medija, ali očito nema pristup računalu makar da pročita izjavu izjavu koja je došla iz te državne institucije da tome nije tako. A sasvim sigurno da svatko od nas tko bi bio pozvan da kaže neku činjenicu za koju zna, jest dužan bez obzira koju poziciju, na kojoj poziciji jest, koju dužnost obnaša i kako se zove kao i svaki drugi građanin i građanka Republike Hrvatske da se odazove institucijama Hrvatske države jer jedino tako možemo biti uspješni u borbi protiv korupcije. Pozivam vas da nam se u tome pridružite. A sigurno je dame i gospodo da će i ovaj tim koji danas vjerujem nakon vaše potpore ulazi u Vladu može donijeti i novu snagu i novu energiju jer nam je jedini i pravi cilj samo osnažiti hrvatsko gospodarstvo, završiti pregovore, ići na referendum. Ponavljam još jedanput, a nakon toga ćemo se dogovoriti kad će biti izbori. Napokon, sama činjenica da će biti izbori prijevremeni koje zaziva oporba koji se neće dogoditi ili u redovitom roku kakvi će biti i kako nam naravno određuje Ustav ne znači da će vlast kako to neki priželjkuju pasti kao kao zrela kruška s grane. To valjda svi mi koji živimo i radimo u političkom prostoru dobro znamo. Ali bez obzira na rezultate izbora ponavljam 2011. mora biti dobivena godina, mora biti uspješna godina zbog budućnosti Hrvatske i zato vas još jedanputa molim da podržite nove ministrice i ministre i nove potpredsjednike Vlade. Hvala. Hvala. Prelazimo dakle na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Evo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, predsjednice Vlade, uvaženi ministri. Pa slušajući danas raspravu prije svega oporbe vidimo da je to zapravo sve veliko razočaranje, ali ne razočaranje u Vladu nego razočaranje u sebe jer su prognozirali da kad je prije godinu i pol dana današnja predsjednica Vlade preuzimala ovu ipak ovu najodgovorniju dužnost u Hrvatskoj da će to trajati kratko. Međutim, to traje, traje i trajat će još dugo. Na žalost i zbog tog me i ne čudi zapravo evo ova panika u njihovim redovima. danas se najmanje govorilo zapravo o ovoj temi koju danas imamo a to je evo uvođenje novih ljudi u Vladu što je u krajnjoj liniji dobar znak, jer očito da nema nitko ništa reći protiv nikog od već nama ovdje poznatih ljudi. Naime znamo da je evo ministar Čobanković uskakao uvijek tamo kada je bilo najteže i najgore, i svi smo bili sretni da je on tamo umjesto evo nas ostalih, što je zapravo ispalo u svakom slučaju uvijek jako dobro. Znamo da je ovo i priznanje za ministra Jandrokovića, ulazak ove godine, a sigurno, odnosno dovršetak pregovora ovogodišnjih, a priznanje očito je i poduzetničkom fahu, moram reći da evo osim evo ministra Đure Popijača dolazi nam za potpredsjednika Vlade opet netko od poduzetnika što je očito, što se vidi smjer ove Vlade, znamo sve evo o gospođi Martini Dalić koju svi hvale, svi hvale što je interesantno, čak i oporba, što je zaista odličan znak i dobar izbor. Evo uz ministre koji će preuzeti ne tako jednostavna ministarstva, i kojima stvarno želim evo puno uspjeha, gospodinu Božičkoviću, gospodinu Mesiću, vjerujem da je ovo danas dan za kojeg možemo reći da će dati novi polet Vladi. je zapravo, o čemu Vlada najviše priča normalno. Normalno govori o radnim mjestima, govori o poduzetnicima, a poduzetnici, bez poduzetnika nema radnih mjesta. Što je dosad Vlada napravila? Pa pazite, govorimo o preko 4 stotine radnih zona, dakle izvanrednih uvjeta za ulaganje, našla je projekte za ulaganja, za ulaganja, prije svega inozemna ulaganja koja bi dobrodošla, ali i naših financijskih konzorcija. Ovdje moram reći da evo imam bogato iskustvo što se tiče dovođenja poduzetnika, jer sam evo 17 godina u lokalnoj samoupravi, od toga 12 godina na čelnom mjestu tamo i da smo dovukli izuzetno puno poduzetnika, s tim smo ponosni i da koji su zaposlili mnoge ljude. Što trebaju poduzetnici? Prije svega trebaju jeftinu, da tako kažem, građevinsku dozvolu, dakle jeftine komunalne doprinose, prije svega imati ideju što proizvesti, kako zaraditi na tom, što proizvoditi, što je danas teško i dosta nesigurno, normalno uz svu ovaj medijski linč svakog prijedloga koji se govori, dakle crnilo koje se širi, koje je loše za poduzetničku klimu, dakle trebaju im dobre ceste, i mislim da većinu tog imaju. Dakle treba svakom tko dođe i to je odlična ideja, pomoći da, kad naiđe na zapreku, a zapreka ima, zapreke su još uvijek poneki prostorni planovi i ako treba ovdje pohvaliti ministricu Matulović Dropulić koja je natjerala sve općine i gradove da naprave prostorne planove. Pa pazite jedan mali broj 20-ak posto općina i gradova imalo je prostorne planove donedavno i tu je napravljen odličan posao, jer bez dobrih prostornih planova nema ulaganja. Dakle što se poduzetničke klime tiče mislim da smo u dobrom zamahu, i da će to vrlo brzo doprinijeti izlasku iz krize. Da vidimo malo što nam zapravo nudi oporba. Ja ovdje evo moram zahvaliti kolegici Pusić, sad je nema, što me cijelo vrijeme spominje, za ono moje pitanje, ali isto tako treba reći da iz privatizacije i malverzacije ne zastarijevaju, a interesantno Državno odvjetništvo je napisalo da Radimir Čačić kakti nije kriv, jer je na temelju nalaza državne revizije, a za svako drugo ministarstvo, za svakog drugog čovjeka ta revizija ne vrijedi. Dakle očito da je netko površno obavio tamo posao, a mi ćemo im pomoći da taj posao dovrše do kraja, jer će i Državno odvjetništvo na naša pitanja trebati odgovoriti tamo gdje su nestale garaže i poslovni prostori na Cresu, kako su nastali dvojni ugovori u Vukovaru, jedan s klauzulom ključ u ruke, drugi bez, gdje su ugovori svi, vjerojatno nitko nije pročitao, sa 7 aneksa, sa 7 aneksa u kojem je recimo aneks plus 10 milijuna u odnosu na 7 milijuna natječaja, dakle čitav niz stvari koji definitivno, ne samo sukob interesa, nego i kriminal. Pa prema tome, kad nam bivši ministar Čačić govori o poštenju, sjetimo se ovoga, tog mogu nabrajat u stotinjak ugovora koje sam itekako proučio i gdje je najveći dio stvarno podložan itekakvom razmatranju Državnog odvjetništva. Ali dobro šta je tu. Nudi nam se i u nekakvoj budućoj Vladi SDP. U SDP-u vlada očito zakon šutnje, na Siciliji čini mi se da to zovu omerta ili ovako nekako. Kako je podijeljeno gotovo 5 milijuna eura mita od Daimlera, očito pravedno, čim se nitko ne buni, ali prije nego što to razjasne, mislim da neće biti uopće relevantni kao bilo kakvi kandidati za, na sljedećim izborima. Drago mi je da evo kolega Kajin svaki čas napada HDZ, ali mislim da on i njegov župan moraju puno tog razjasniti, sve one malverzacije koje su se događala i događaju po Istri, da bi im vjerovali, a s obzirom da svi šute onda nema razloga da im vjerujemo, a vjerujem da isto tako Državno odvjetništvo ima snage da obavi posao do kraja, jer samo takav posao vratit će povjerenje i u nas koji na neki način vodimo ovu državu, dakle zakonodavno, ostali izvršna vlast normalno, i sudstvo jer procesuiranjem svih onda možemo reći krećemo ispočetka, krećemo čisti, i samo na taj način možemo napraviti puno. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Boris Kunst je na redu. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče, poštovana predsjednica Vlade sa svojim suradnicima. Mislim da je ovo trenutak kada u svakom slučaju treba naglasiti da je ova Vlada dokazala već svoju dosljednost, da koliko god je bilo teško u vremenu recesije, financijske krize, a koja nije bila samo svojstvena Hrvatskoj, neće a što i nije učinila ni u jednom trenutku donijela takve odluke koje bi išle na štetu radnika, na štetu građana, bilo da se smanjuju plaće, mirovine itd. No najbolje se može vidjeti i iz proračuna za sljedeću godinu, da ova Vlada neće učiniti u tom smislu isto ništa i da mogu što se toga tiče i radnici i umirovljenici biti sigurni da im se neće smanjivati njihova egzistencija, znači ono što u principu i od čega žive. U današnje vrijeme ekonomske krize u svijetu, a posebno i u Republici Hrvatskoj biti na čelu izvršne vlasti osobno smatram da je to velika hrabrost, no očito da naša premijerka ima tu hrabrost, i očito da ima snage ozbiljno se uhvatiti u koštac sa svim problemima koji očito potresaju našu Hrvatsku, ali nisu oni samo svojstveni našoj državi, oni su svojstveni i drugim državama. Uhvatila se u koštac sa korupcijom, hvata se u koštac sa nezaposlenošću, sa padom životnog standarda i ja vjerujem da u konačnosti ova Vlada će to i pobijediti. Što se tiče programa gospodarskog oporavka koji je opće podržan u ovoj državi, podsjetimo se da su ga podržali svi eminentni stručnjaci i u području ekonomije a i u području politike, ova vlada taj program provodi i to u interesu onih upravo koji su ih birali a to su građani, odnosno oni kojima ona odgovara i služi. Normalno da provođenje takvog programa će doprinijeti i gospodarskom razvoju i rastu a i izlasku iz ove nezaposlenosti, iz ove krize u kojoj jesmo i gdje se vidi ustvari da polagano izlazimo iz nje. A da bi takav program uspješno se mogao i provesti, da bi premijerka mogla izvršiti i opravdati taj program koji je kako sam rekao opće opravdan u državi pa dopustite da pa dopustite da si ona sama bira svoje suradnike, osobe i ljude s kojima će realizirati ona takav program. I zbog toga tu ne treba nikakve zluradosti koje u principu, imali smo prilike čuti iz naših kolega iz opozicije, već po meni treba podržati ovu Vladu, treba joj čestitati da se hoće uhvatiti u koštac i u ovom trenutku ima i perspektivu i viziju kako izaći iz ove situacije u kojoj je Hrvatska danas. NO, oni koji kritiziraju, mogu otvoreno reći ti obmanjuju javnost. Oni, njima nije toliko bitno hoće li ovim građanima biti bolje, jer u principu njima je želja da građanima bude što lošije, jer oni vide tu svoju mogućnost da dođu na vlast jer zbog toga prizivaju non stop izbore. NO, činjenica je da Vlada ova sigurno, a u politici je to normalno zna da pravi neprijatelj je uvijek uz vas i ona sigurno zna da ima pravog neprijatelja i taj neprijatelj ju slijedi i mislim da ga se neće tako brzo riješiti, ali pozna ga, detektirala ga je i to je važno. Ova Vlada unatoč bremenitom vremenu nije nikada bila toliko potresena kao evo podsjetit ću na Vladu u kojoj je sudjelovao i SDP i HNS ne vidim ovdje predsjednicu pa i IDS i neke druge stranke, kada je i predsjednik Vlade davao ostavku, kada je potpredsjednik Vlade dao ostavku, kada su sindikati tražili ostavku te Vlade, kada su građani prosvjedovali protiv te Vlade,

Podsjetite se da ona Vlada koja je 2000. godine dobila izbore obećala je radnicima 200 tisuća novih radnih mjesta, a što su ti radnici dobili. Čim su došli na vlast, dobili su 40% manje plaće, dobili su zamrznute plaće, dobili su nepoštivanje kolektivnih ugovora koje je morala kasnije posljedice plaćati ova vlada, jednostavno bili su veća maćeha veća maćeha od maćehe radnicima i onim građanima koji su ih birali i očekivali od njih da će nešto učiniti u njihovu korist. Ali zato su bili dobri dobri sluge tadašnjeg svog gazde Međunarodnog monetarnog fonda kojeg i sada često prizivaju i htjeli bi da ponovno dođe jer da se to isto ponovi ovoj Vladi. Vi vidite da ova Vlada koliko god to bilo teško nije to prihvatila ali nije prihvatila zato jer zna koje su posljedice. Posljedice bi bile po egzistenciju građana jer i ovako nemaju velike plaće, nemaju velike mirovine, teško žive i normalno da bi to bila jedna katastrofa kao što je bila katastrofa od 2000. do 2003. dok se konačno nismo riješili MMF-a. Govorite, to je interesantno slušati tko je čiji i kada, ovdje ovdje nikoga ne interesira tko je koliko kvalitetan čovjek, što taj čovjek može doprinijeti u svom radu poboljšati i na taj način da svi zajedno izađemo nego vas muči tko je čiji i kada. Pa kada već govorimo tko čiji kadar onda prozivamo bivšeg premijera Sanadera onda moramo istini pogledati u oči i reći da je Sanader dao veliki doprinos SDP-u u kadrovskoj politici, vi ste dobili predsjednika, kojeg vam je faktički zaposlio Sanader u Ministarstvu vanjskih poslova i to je njegov politički uzlet. Znači on je dao veliki doprinos SDP-u vi danas imate MIlanovića za predsjednika stranke, to je bio Sanaderov kadar, ali ga zato ne smjenjujete koliko vidim. Osim što kritizirate sve ostalo i sve drugo i zato mislim da bi bilo dobro moji kolege da se manite čorava posla i da prestanete stalno predbacivati ovoj Vladi i tražiti nove izbore ako želite građanima dobro, ako želite ovoj Hrvatskoj dobro onda poštujte da slogom rastu male stvari,a neslogom se i najveće raspadaju. Ova vlada, kao što vidite bez obzira što ju vrijeđate, kritizirate i dalje vam pruža ruku, i poziva vas na suradnju vi to odbijate, mislim da to nije korektno i da se ne bi raspalo to o čemu mi pričamo tada treba podržati ovu Vladu, čestitajte joj i ja joj želim sve najbolje i suradnicima premijerke, a normalno to je u interesu svih nas, naše djece i građana ove države da što prije pokrenemo određene cikluse i da izađemo iz ove situacije u kojoj jesmo i zato još jednom čestitam vam. Hvala.

Ja bih počeo sa jednim pitanjem koje proizlazi iz rasprave oporbenih čelnika u ovom Saboru a odnosi se na dosadašnji rad ove Vlade, pa bih zapitao, ako smo toliko loši kao što to pokušavaju utvrditi čelnici SDP-a i HNS-a kako to da se sada nalazimo na pragu ulaska u Europsku uniju. Kako to da se sada nalazimo pri završetku pregovora sa Kako je to moguće? IZ čega se može izvući taj zaključak da smo tako loši i da je Vlada Republike Hrvatske na čelu sa predsjednicom Jadrankom KOsor radila neki loš posao a da smo istovremeno došli do strateškog cilja Republike Hrvatske, a to je ulazak u Europsku uniju. Dakle, sasvim sigurno da ta teza koju plasiraju i pokušavaju plasirati čelnici SDP-a i HNS-a ovdje danas u Hrvatskom saboru i ostali da ne govorim, da ta teza apsolutno ne stoji. Naime, Hrvatska vlada je pod predsjedanjem Jadranke KOsor napravila ogroman iskorak nastavivši pregovore, veliki napor je u tom pogledu napravljen i danas kada imamo zatvorenih 28 poglavlja, kada treba još dovršiti pregovore u preostalih 6 poglavlja, danas možemo reći da se nalazimo doista pri kraju jednog takvog izrazito važnog procesa, čemu je apsolutno svoj pečat dala Vlada gospođe Jadranke Kosor. Jer što znače zapravo ti pregovori konkretno? To nisu samo pregovori papirnati, kao što to neki pokušavaju prikazati u hrvatskoj javnosti. Ne radi se tu samo o donošenju zakona. Zašto? Zato što su ti pregovori istovremeno i implementacija svih tih zakona u konkretna djela i konkretne aktivnosti državnih institucija i svih nas u RH. Treba reći da su pregovori RH sa EU najteži pregovori koji su se do sada vodili sa EU. Treba reći da su u slučaju HRvatske neka poglavlja posebno uvedena po prvi puta kao što je to poglavlje 23 o kojem se najviše priča, dakle pravosuđe i temeljna ljudska prava kao posebno poglavlje uopće nije postojalo u pregovorima sa prethodnim zemljama koje su bili kandidati za EU. Dakle, prolazimo kroz najtežu vrstu pregovora, uvedena su po prvi puta mjerila u slučaju RH u pregovore, a mjerila znače da Hrvatska mora istovremeno sa usklađivanjem zakonodavstva ispuniti sve ono što kroz to zakonodavstvo se zapravo uvodi u politički i društveni život RH. I po tome je zapravo ova Vlada napravila strahoviti iskorak i dovela je Hrvatsku konkretno na prag, na ulazak, pred ulazak u EU i u konačnici u ovoj rekonstrukciji Vlade koje je predložila premijerka Jadranka Kosor koja je dva puta dobivala mandat od Hrvatskog sabora od hrvatskog Parlamenta, a što je jasno daje za pravo da i predlaže ovu rekonstrukciju Vlade, želi osvježiti svoj tim želi sa još novim i stručnim snagama sa izuzetno kvalitetnim snagama dovršiti ovaj proces i ulaska u EU, početi još snažnije gospodarski oporavak. I sasvim sigurno da ćemo joj dati potporu u tome i ovim promjenama da očekujemo zbilja da se to dogodi u sljedećoj godini. Mi za razliku od HND-a i SDP-a ne razmišljamo u ovom trenutku tko će biti na čelnim pozicijama, na izbornim listama po izbornim jedinicama. Mi u ovom trenutku ne razmišljamo. Mi razmišljamo kako Hrvatsku osnažiti gospodarski i kako dovršiti ove procese o kojima sam upravo govorio. O tome očigledno razmišljaju isključivo u HNS i ne zanima ih zapravo gospodarska budućnost Hrvatske niti ih zanima na koji način i kako ući u EU. Čulo se svakakvih neistina o HDZ-u. pa je tako jedna od neistina bila da smo prodali imovinu, pa su nabrojani THT, INA, Pliva, hoteli. Ne kolege iz HDSSB-a nije to HDZ prodao. To je prodala koalicijska vlast na čelu sa SDP-om i HNS-om. Oni su prodali i THT, prodali su strateške dionice INA-e 25% ova Vlada uopće nije prodavala dionice INA-e MOL-u. Prodavali su i Plivu, Prodavali su i Plivu, dali su strateški paket, prodali ispod žita. Kao što su to napravili i sa INA-om i sa THT-om, a da o hotelima i ne govorimo koje su hotele prodavali svojim prijateljima. Ali na svu sreću promijenili smo Ustav pa kriminal iz pretvorbe i privatizacije ne zastarijeva pa će nadam se i to doći konačno pred one institucije pred koje je trebalo doći i znatno ranije, ali zbog zastare nije bilo došlo. Ali sada više nema te zastare. Pa spomenuli su ovdje, već je kolega Kunst rekao o tome kako je Milanović zapravo treba zahvaliti Sanaderu za svoju političku karijeru, pa dalje to ne bih ponavljao. Ali spominjano se kako je neprimjereno da se rekonstrukcija Vlade se vrši godinu dana prije izbora. Već je kolegica Adlešič rekla da je to apsolutno primjerno i u drugim demokratskim zemljama, pa je spomenula recimo Francusku. Ali zaboravile su kolege iz SDP-a i HNS-a da onog treba kada je i HSLS izašao iz njihove koalicije, kada se podijelio kao stranka da su i oni tada radili konstrukciju Vlade i da su imali manje uporišta za tražiti mandat i manje uporišta za tražiti povjerenje od HDZ-a, jer je SDP došao na krilima HSLS-a na vlast 2000. godine. I ta stranka se u tom trenutku podijelila i raspala itd. dakle stranka na čijim krilima je došao SDP na vlast se raspala i oni nama danas tumače kako mi ne trebamo raditi rekonstrukciju Vlade ili kako je neprimjereno raditi rekonstrukciju Vlade. A to sve potezi koji su viđeni u sasvim drugim okolnostima, puno gorim okolnostima nego što je to danas. Stoga da ih se samo podsjeti način na koji su oni funkcionirali je vrlo, vrlo sličan na onom puno gori nego što je to danas u ovom slučaju rekonstrukcije Vlade. Prema tome, ne trebaju nam oni dijeliti nikakve deke o tom ponašanju. Niti nam trebaju dijeliti deke o tome kako su se neki dužnosnici moralno ili nemoralno ponašali. To je jasno iz primjera koji imaju u vlastitim strankama. Mi ne govorimo da su stranke te koje su koruptivne ovako ili onako. To su pojedinci. Ali onda ono što je rekla predsjednica Vlade, pa dajete potporu borbi protiv korupcije o tome se radi. Vi niti jednom riječju iz SDP-a i HNS-a nećete čuti. Ne možete čuti to. Jer kada je riječ o Riječkim tržnicama, onda je to politički progon, kada je riječ o Radimiru Čačiću onda je to politički progon, kada je riječ o Ferenčaku i o drugim dužnosnicima o Čičin-Šajn koja prima i mirovinu i plaću. Zamislite da to netko u HDZ-u radi, da prima i saborsku mirovinu i još plus toga plaću, taj bi vjerojatno visio kao Pedro u svim medijima, Međutim, evo očito da postoje različiti kriteriji za različite. Slažem se mi smo najodgovorniji koji smo na vlasti, mi trebamo biti primjer ostalima, to je apsolutno. Ali oni koji pokušavaju na ovaj način politizirati doista to ide njima prije svega na čast i na njihov obraz. I kada je već spomenuo MIlanović ne želim to preskočiti, spomenuo je čestitanje Božića. Ja znam da je on mlad, ali je zaboravio da je njegova stranka nasljednica Saveza Komunista Hrvatske. U vrijeme kada sam ja bio u mladim godinama sa svojih 14, 15 godina i kada smo pjevali na polnoćkama ili prije polnoćke božićne pjesme, ta ista stranka je dala hapsiti ljude koji su pjevali božićne pjesme. I to nije bilo tako davno to je bilo krajem '70., '80.-ih godina. Dakle ta ista stranka iz koje danas dolaze riječi kao on razumije one koji nisu mogli slaviti i čestitati Božić do '90.-e godine je zabranjivala i trpala u zatvor one koji su pjevali božićne pjesme. Dakle, pjesme koje govore o radosti, o navještenju radosne vijesti, pjesme koje govore o veselju, o miru, najvećim vrednotama ljudskog roda te ljude su oni trpali u zatvor. Doista je u najmanju ruku licemjerno da iz te stranke dolaze takve rečenice. Hvala lijepa. Izvolite. **Turk, Željko (HDZ)** Hvala, gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Matušić, odlično ste analizirali sve ono što je Vlada napravila u vremenu do sada, ali možda bi trebalo još dodatno apostrofirati da je ovom rekonstrukcijom gospođa predsjednica dodatno unijela jedan novi poduzetnički duh i to ne mislim isključivo na uvaženog gospodina Miloševića nego i na još ponešto. Dakle, uz gospođu Dalića i gospodina Mesića već iskusne kadrove u državnoj upravi i imenovanje za ministra obrane doktora Božinovića, iskusnog i diplomata ali osobu koju je odigrao izuzetno bitnu ulogu kod ulaska Hrvatske u NATO stvorio se i stvara se dodatni poticaj i za razvoj gospodarstva i industrije. Hrvatska je i do sada već načinila značajan iskorak u vojnoj industriji, a kako ulaskom u NATO pakt, a imenovanje gospodina Božinovića za ministra tome se svakako daje i jedan novi pečat. Isto tako, često smo svjedoci da nam u dnevno političke svrhe paše da investitore poneki put nazivamo poželjnim investitorima, a poneki put u dnevno političkim utakmicama i tajkune, pa kako kome paše, a na kraju upravo i same investicije i investitori trpe. Upravo ovakva pozicija osobe koja je istaknuta u privrednom životu daje jedan novi poticaj za to povezivanje javnoga i institucionalnoga i onoga privatnoga jer samo simbiozom tih dviju karakteristika može se ići kvalitetno naprijed. Mi koji radimo u lokalnoj samoupravi vrlo često smo toga svjesni da nam toga ponekad fali pa u tom kontekstu mislim da je upravo ovakva rekonstrukcija daljnji poticaj poduzetništva i razvoja gospodarstva vrlo, vrlo bitna.

ne znam da li ste zaboravili ali u Veronu nije putovao čelnik niti jedne stranke kad se dogovarala prodaja Plive nego vaš bivši predsjednik Ivo Sanader. Ja nisam govorio o tom dijelu kolega Burić, povrijeđen je članak 209. ja sam vrlo jasno rekao da je strateške pakete i u T-HT-u i u INA-i i u Plivi da je prodala ta koalicijska vlast, o tome se radi. A to o čemu vi govorite je prodano na javnoj dražbi koja je bila objavljivana u novinama svakodnevno jasno je bilo koje su firme natjecale sa kojim novcima. Prema tome, tu ništa ja sad ne govorim o tom dijelu nego govorim o strateškim paketima sam govorio. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. - Stranka rada)** Hvala, poštovani gospodine predsjedniče. Gospođo predsjednice Vlade, kolegice i kolege. Kada se radi rekonstrukcija Vlade ona uvijek u sebi može sadržavati dva cilja, dvije želje ili dva poteza ili samo promjena dijela ljudi, bilo ministra, bilo potpredsjednika ili i promjena određene politike odnosa prema dijelu politike, a ja ovu promjenu želim raspravljati ili razmatrati u kontekstu moguće najave promjena politike ove Vlade u kontekstu gospodarstva, ekonomije, industrije i prava radnika. Uz veliki napor došao sam na ovu sjednicu jer sam želio doista čuti ovaj drugi dio što će se promijeniti u odnosu na gospodarstvo, na poziciju radništva i razvoja industrije. Zapisao sam četiri stvari koje je gospođa predsjednica Vlade istakla u razlozima ove rekonstrukcije, a s obzirom na sadržaj tih razloga ja bih ipak rekao da ovo nije rekonstrukcija nego više mi liči na liposukciju. Nova snaga, energija i polet, to su razlozi zašto gospođa Kosor uvodi četiri nova ministra i tri nova potpredsjednika Vlade. Način na koji im je pripremljena ovdje u Saboru obrazložena ova promjena, dakle promjena dijela ministara i imenovanje imenovanje novih potpredsjednika, ali i očitovanja koalicijskih partnera mene obavezuje da vam jednostavno svima, al ne samo HDZ-u nego i koalicijskim partnerima kažem ljudi, ali ovo je doista vaša stvar, cosa lostra. Najprije je kolega Pupovac rekao da će oni prihvatiti promjene Vlade samo ako bude duboka i ozbiljna. Bez duboke i ozbiljne promjene danas je 6 puta za govornicom ponovio da će podržati ove promjene u Vladi. Kolega Friščić je rekao da ne dolazi u obzir da se u blagdanskom razdoblju rade ovakve ozbiljne stvari, da to treba ostaviti za za poslije Nove godine. Unatoč toga došao je i vjerojatno će, iako govorio nije, dati potporu ovoj Vladi. Dakle, doista se radi isključivo o pitanju unutar koalicijskih odnosa, unutar koalicijske odluke i zbog toga tu odgovornost morate preuzeti svi u trenutku kada ćete pritisnuti glasanje. Meni je samo žao što novi koji koji do sada nisu bili u Vladi, ako izbori budu u redovnom roku bez sustezanja, neće imati vremena i mogućnost odraditi puni pripravnički staž od 12 nego samo 11 mjeseci. Njihova je osobna odluka, ja ju poštujem i prihvaćam da prihvate taj izazov i odgovornost da u 11 mjeseci dokažu što kao ministri mogu bitnije promijeniti. S obzirom da se na svaku riječ kritike ili upozorenja reagira žestoko, a u cilju smanjenja i troškova i tenzija, gospodine predsjedniče Bebiću ja bih predložio da promijenimo Poslovnik i da ubuduće ovakve promjene radimo dopisnom sjednicom. Hvala vam na telegramima koje šaljete za izvanredne sjednice mada sam već zadnji put ponovio da bi možda bilo korisnije da se koristi elektronska pošta, ali ako nećemo imat tolerancije čuti i saslušati jedni druge na ovakvim temama onda predložite promjenu Poslovnika pa imajmo dopisne sjednice kad ćemo mijenjati ministre ako rasprava o kandidatima ili ocjena Vlade nekoga toliko može ižifcirati da se upotrebljavaju i riječi osobnog vrijeđanja. Kolege u HDZ-u strpljivo, strpljivo, bez nervoze. Nemojte gubit živce i dobacivat. a to što isključujete mikrofon dodatak je vaše nepristojnosti. I meni je sad žao gospođe predsjednice Vlade nema, ali ću reći. Dakle, ja se, prihvaćam njen poziv i dajem potporu u dvije stvari. Ona je pozvala potporu na tri stupa na kojem leži ova Vlada do izbora gospodarski oporavak, završetak pregovora za ulazak u Europsku uniju i borba protiv korupcije ako sam točno zapisao. Dakle da, gospođo Kosor, gospodo ministri i budući ministri. Doista podržavam sve one koji se bore protiv korupcije u Hrvatskoj prije svega policiju, Državno odvjetništvo, USKOK i hrvatsko pravosuđe jer to su tijela koja se bore i moraju boriti protiv korupcije. Ako će samo političke i toliko ponavljanje političke poruke od gospođe Kosor biti i nadalje u borbi protiv korupcije da će za pravo bivšem premijeru Sanaderu da se radi o političkom obračunu. Dakle, evo ja javno iskazujem potporu i USKOK-u i Državnom odvjetništvu i policiji u borbi protiv korupcije. Imam konkretni prijedlog. Iz do sada otvorenih afera one koje već jesu bile na sudu i postoje prvostupanjske presude i onih kojim su u toku istrage vrijednost pokradenog novca, državnog novca, novaca građana ove države otprilike iznosi koliko je ubranog i kriznog poreza. Predlažem Vladi da donese i predloži zakon za prvo zasjedanje u siječnju, da svim građanima koji su plaćali krizni porez u sljedećih 12 mjeseci taj novac vrati, a da nadomjestak u državnoj blagajni se izvrši prodajom zaplijenjene imovine po novom zakonu što je moguće svima onima koji su je protupravno stekli. Već ovih dana zaplijenjena imovina, a takvih s obzirom na visinu štetu samo u javnim poduzećima koje je do sad ustanovljeno omogućava da država naplati i vrati dio ili najveći dio pokradenog novca neće biti problem u državnom proračunu, a građane ćemo obeštetiti na taj način. Jer dok su oni krali, haračili i kroz korupciju osiromašili državnu blagajnu građani su morali plaćati krizni porez. Dakle, predlažem korištenje zakonskih mehanizama usvojenih u ovom Saboru i da na taj način učinimo jedan mali po meni veoma važan i značajan potez društvene pravednosti kada je u pitanju snašanje tereta krize u cjelini. I naravno da neću glasati za potporu novim članovima Vlade i potpredsjednicima naprosto zato što sam zastupnik u oporbi, a granična crta vladajućih i oporbe jeste jedna od povjerenja Vlade. Na redu je zastupnik Damir Kajin, koga nema pa gubi pravo rasprave. Zatim gospodin zastupnik Danijel Srb. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice Vlade, gospodo ministri, kolegice i kolege zastupnici. Danas se raspravlja u Hrvatskom saboru o rekonstrukciji Vlade i šteta je što ova prilika nije iskorištena da se naprave i određene strukturne promjene u samim ingerencijama u Vladi prije svega smatram da je ovo bila prilika da se kroz određene promjene u Ministarstvu gospodarstva prije svega oslobodi ministra gospodarstva tereta jednih dijela poslova i to onog područja rada koje bi trebalo biti po meni predmet jednog drugog ministarstva kako onaj ministar koji je zadužen za stvaranje i povećanje nacionalnog dohotka ne bi veliki dio svog vremena trošio na distribuciju upravo sredstava osiguranih kroz povećanje gospodarske aktivnosti. Mislim da je ovo bila prilika da se kroz jednu takvu promjenu osnaži Ministarstvo gospodarstva oslobodi jednog dijela

svi smo svjesni toga da je ministarstvo nešto, Ministarstvo vanjske trgovine upravo ona institucija koja bi mogla snažnije poduprijeti izvoz koji je itekako Hrvatskoj potreban. Ovom prilikom želio bih nešto reći i o pitanju ingerencija novog potpredsjednika Vlade zaduženog za investicije. Dakle, apsolutno podupirem osnivanje jedne takve institucije ali ostaje pitanje zapravo ingerencija novog potpredsjednika Vlade. Jer ukoliko on ne bude imao stvarne ingerencije nad ne malim brojem ministarstava koje su nužne kako bi se zapravo pokrenuo novi investicijski ciklus, potakli veće investicije, strane investicije prije svega u Hrvatsku daj Bože u proizvodnju, proizvodnju, u industriju jer su upravo to oni dijelovi gospodarstva koji za sobom mogu povući i druge i osigurati gospodarski rast. pitanje je zapravo samo koliko će novi potpredsjednik Vlade zadužen za investicije imati ingerencija nad drugim ministarstvima i nad Ministarstvom gospodarstva, nad Ministarstvom graditeljstva, zaštite okoliša, prostornog uređenja pa u određenom smislu i nad Ministarstvom pravosuđa jer je i pravosuđe u velikoj mjeri u ovom trenutku kočnica ali i ona institucija koja može osigurati brži gospodarski razvoj kroz rješavanje brojnih imovinsko-pravnih problema koji objektivno koče otvaranje novog investicijskog ciklusa. Kada je u pitanju Ministarstvo financija, sigurno je da je Hrvatskoj potreban, nužan jedan novi ekonomski model. postojeći ekonomski model postavljen je još '93. godine kada je bio temeljni cilj borba protiv hiperinflacije u to vrijeme, on je u tom smislu polučio rezultate, ali danas živimo u jednom drugom vremenu, u vremenu u kojem su se pokazale i određene negativnosti tog modela, a one se prije svega očituju i u

a koja podrazumijeva i relaksaciju restriktivne monetarne politike, oslobađanje monetarnih agregata, i kreiranje novih instrumenata fiskalne politike. Objektivno je pitanje u kolikoj mjeri će to nova ministrica financija u relativno relativno kratkom vremenu moći, koji instrumenti i alati su njoj na raspolaganju i koje vrijeme objektivno njoj stoji na raspolaganju, obzirom da je proračun za iduću godinu definiran, definirani su i uvjeti u kojima će djelovati, sigurno je da će temeljni zadaci s kojima će se susresti nova ministrica biti prije svega osiguravanje sredstava za pokriće proračunskog deficita. Kada je u pitanju Ministarstvo graditeljstva, zaštite okoliša, prostornog uređenja onda je sigurno da treba novi ministar drastično povećati broj izdanih građevinskih dozvola. U ovih posljednjih nekoliko godina imamo u kontinuitetu jedan pad investicija i upravo na ovom ministarstvu zapravo leži veliki dio odgovornosti za promjenu u tom segmentu. u pitanju borba protiv korupcije, ovdje je gospođa predsjednica Vlade rekla neka netko kaže borba protiv korupcije do posljednjeg daha, evo ja ću sad to reći da podržavam to apsolutno, ali nemojmo iza toga sakriti zapravo nešto drugo, a to je međusobne političke obračune koji dovode do zaustavljanja gospodarske aktivnosti kao posljedica borbe protiv korupcije. Određeni elementi borbe protiv korupcije imaju i ozbiljnih negativnih utjecaja na gospodarska kretanja u Hrvatskoj, i pitanje je u kojoj mjeri zapravo treba politika osloboditi ovog posla borbe protiv korupcije, prepustiti to institucijama koje se time bave, prije svega dakle pravosuđu, policiji, USKOK-u, sudovima, a okrenuti se onim poslovima koji trebaju osigurati povećanje gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj. Hrvatska stranka prava je stranka oporbe, zbog toga Vladu ne podržava prije svega zbog jedne politike uvođenja privilegiranog položaja na temelju nacionalne pripadnosti i zbog toga mi nismo stranka koja podržava politiku Vlade, mi smo stranka oporbe. Zbog tih elemenata ni ja neću danas podržati ovu izmjenu u Vladi, ali bez obzira na to svim ministrima, cijeloj Vladi, svima vama želim mnogo uspjeha u idućoj godini, sa željom da to bude godina i sa nemalim gospodarskim rastom. Hvala lijepo. Hvala. I kao posljednji u raspravi je gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. drago mi je da su gospoda iz vladajućih stranaka ovdje, danas su dosta zborili i govorili o rekonstrukciji Vlade, a zapravo radi se o jednoj političkoj smjeni, kojom se pokušava zapravo spasiti politika HDZ-a, a produžiti. Ako još jedanput ugasite mikrofon, upotrijebit ću govorno pomagalo. Gospodine Bebić, ja vas molim za intervenciju. A produžiti dakle agoniju i destrukciju Hrvatske. Slušao sam izjave gospođe premijerke, prije nego što je evo objavljena ova rekonstrukcija Vlade poimenično. Rečeno je, da prepričam, da su se neki ministri umorili. Bio bi to humor, a ne umor da ne znamo da ministri imaju na desetine savjetnika, državnih tajnika, pomoćnika itd., i intelektualnih usluga koje im se pružaju.

Kada bi se netko u našoj bolnici u Slavonskom Brodu umorio, a bio dežuran. **Bebić, Luka (HDZ)** A nemojte uvoditi neke novitete ovdje u Saboru danas. Ma dajte molim vas uključite se i završite raspravu. Nastavite.

Dajmo da čuju gospodo ovi iz HDZ-a. Kada bi netko se u, od trgovaca, trgovkinja naših umorio, kada bi netko se umorio u bolnici radeći, u tom slučaju sasvim sigurno ne bi bio upućen u Sabor Republike Hrvatske, valjda da se odmori. Je li ovo ovdje kako je najavila gospođa premijer da će zauzeti ministri koji su smijenjeni ili otišli, rekonstruirani, svoja mjesta u saborskim klupama? Je li ovo ovdje sanatorij? Je li ovo ovdje kolektor gdje se skupljaju ministri koji odlaze sa svoje dužnosti? I ne samo ministri, nego bivši premijer itd., ili je to usputna stanica kako je rekao Burić. Za malo južniju stanicu ovdje na južnom dijelu Zagreba, prema Remetincu, ja to ne znam ali pretpostavljam. Rekonstrukcija Vlade bi trebala biti ozbiljna tema, ali zapravo, zapravo, što se to mijenja i što se može promijeniti ako ministar Šuker u Izvješću o proračunu Republike Hrvatske kaže da je 85 do 90% sredstava u proračunu već raspodijeljeno. Što to novi ministri u 10 preostalih posto mogu inovativno učiniti u poboljšanju u osvježenju, ono što se najavljuje u Republici Hrvatskoj. Gospodine Čobankoviću vi znate da je ova Vlada zajedno sa HSS-om grobar Hrvatske poljoprivrede i nemojte mahati ovdje glavom nego morate shvatiti da ako bude i gospodarstvo tako stradalo kao što je stradala Hrvatska poljoprivreda pod vašim vodstvom i vodstvom Pankretića onda džaba nama sve rekonstrukcije Vlade. Poljoprivrednici Hrvatski ne znaju što ih čeka, niti im je nikada objašnjeno, u nismo nikada doznali pojedinosti o tome što je ispregovarano u poglavljima o poljoprivredi, a da znaju čupali bi kosu s glave. O tome sam govorio i prije. Sada evo stižu nam novi Saborski zastupnici, onda je to rekonstrukcija Sabora koliko ja shvaćam, dakle nije samo rekonstrukcija Vlade, negoli i rekonstrukcija Sabora. Ako su četiri nova zastupnika u Hrvatskom saboru. Neki dan na Badnjak skupa sa suprugom sam kitio domaćinski stol, bor, itd., pa mi je iznijela kamenčić ukrasne kamenčiće, gospodine ministre, novi gospodarstva, kutija koja košta 12 kuna, a pozadi piše "Made in china", kamenčići s plaža pokupljenih uveženi u Republiku Hrvatsku, je li to Hrvatsko gospodarstvo, je li to način kako se gospodari Hrvatska, mi nemamo kamenčića osim onoga što je pao na cesti Makarska-Vrgorac od kojega se može napraviti kamenčića da ih ima za izvoz a ne samo za uvoz, za uvoz, to je ono što radite uvozeći koštice naša vrsna poljoprivreda, bundevine koštice iz Ukrajine, malo i ozračene, nema veze za Hrvatsku su dobre i kamenčiće iz Kine, i niz drugih stvari. Zbog carina, trošarina, poreza, zbog šnicle kojim je ubijena Hrvatska poljoprivreda i onda uzalud ove rekonstrukcije nema od toga ništa. Tko nam to dolazi u Vladu Republike Hrvatske i tko odlazi, dolazi li netko tko je kupio reket u poduzećima, u firmama, u tvrtkama, poglavito da kažem našega Hrvatskog juga, da ne kažem Dalmacije, pa su firme koje su davale donacije za HDZ-ove kampanje otišle u stečaj. Hoćete li da vam nabrojim imena tih tvrtki i iznose koje su dali za kampanje HDZ-a. BAjić će vam to uskoro nabrojiti gospodo iz HDZ-a. Dakle, sve one parole koje ste gospođo premijer, vi i vaš prethodnik Ivo Sanader o tome da će se pokrenuti Hrvatska, o tome da se izdaje jamstvena kartica, o tome da se ide dalje do Salzburga, gdje je čak i Djed Mraz uhvaćen pa nema Božićnice u Hrvatskoj, o tome da je Domovinski rat svetinja, a svi generali i branitelji isporučeni, ne kažem svi branitelji, ali dobar broj u zatvore, o tome da Hrvatska nije jaka onoliko koliko je jak Zagreb nego onoliko koliko su jaki njeni rubni dijelovi, o tome da gospodin Pupovac postaje regionalac pa govori o Vukovaru, Kninu, Glini itd., pa gospodine Pupovac pa vi ste u Vladi, vaš čovjek je potpredsjednik Vlade, kome vi to govorite, premijerki. Pa vi ste vlast. Na žalost. Gospodo mislim da je rekonstrukcija vaše Vlade za destrukciju Hrvatske trebala završiti drugačije političkog obraza onda sve ovo što je nabrojano ovdje, i što se danas čulo iz ovih klupa bio sasvim dovoljan razlog da ova Vlada za boljitak i za korist Hrvatske jednostavno podnese ostavku i raspiše nove izbore. Hvala lijepo. Hvala. Imamo ispravaka prvo je gospodin Zdravko Kelić. Izvolite. **Kelić, Zdravko (HSS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodin zastupnik je kazao ova Vlada zajedno sa HSS-om je grobar Hrvatske poljoprivrede. Gospodine Grubišiću stavka za poljoprivredu za 2011. godinu u proračunu je ostala ista čak nešto i veća u ovako teškoj krizi i situaciji, isplaćeno je preko 300 milijuna kuna za elementarnu nepogodu, a vi pričate kako smo mi grobari Hrvatske poljoprivrede u Osječko-baranjskoj županiji, prepolovljena je stavka za poljoprivredu, što bi se desilo da vi dođete na vlast u Hrvatsku. Ne bi bilo poljoprivrede. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Gospodin tomislav Čuljak, također ispravak netočnog navoda. Predsjedniče Hrvatskoga sabora ja sam želio i javio sam se za ispravak netočnog navoda gospodina Grubišića, ali imam problem jer je on pola svog govora govorio na fen pa ga nisam razumio. Hvala. Gospodin Stjepan MIlinković, također ispravak. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, kolega Kelić je već ispravio dijelom moj navod pa meni samo ostaje o dopunskom osiguranju govoriti. Ali dobro je dopunsko osiguranje, ali želim reći da je netočan vaš navod da je ova Vlada poglavito ministar Čobanković grobar Hrvatske poljoprivrede, apsolutno netočno, ova Vlada ulaže maksimalne napore od samog početka stvaranju konkurentne poljoprivrede. U prilog toga govori od 2003. na ovamo 170 milijuna litara mlijeka, 500 modernih staja koje su se radile, da ne govorimo o maslinarstvu i vinogradarstvu. Pa i ovih dana svjedoci smo dragih kolega da se isplaćuju štete za elementarnu nepogodu protiv koje se i vi bili kolega sa lijeve strane, za elementarnu nepogodu u poljoprivredi da se isplaćuje. Poljoprivreda je jedna odgovorno područje gdje se radio odgovorno i kontinuirano a ne na način da se nose kanisteri sa naftom i da se nose kobasice prosvjednicima punktovima. Hvala lijepo.

Po članku 209. dakle gospodin kolega Milinković iznosi činjenice i podatke koje ja nisam iznio. Hvala vam lijepa. Zaključujem raspravu. Hvala